Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora. In prehajamo na glasovanja Državnega zbora o predlogih odločitev. Najprej bomo glasovali o 3., nato pa še o 4. točki dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda - tretja obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v okviru skrajšanega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda - prva obravnava Predloga zakona o digitalizaciji zdravstva. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Navzočih je 76 poslank in poslancev, 53 jih je glasovalo za, proti pa nihče. (Za je glasovalo 53.)(Proti nihče.) Ugotavljam, da je Državni zbor sklep sprejel. Zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za zdravstvo kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Predlog zakona je na 24. nujni seji 15. junija obravnaval Odbor za finance kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Prvi ima, prva ima besedo Poslanska skupina Levica in v njenem imenu kolega Milan Jakopovič. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Pred nami je predlog zakona za podaljšanje veljavnosti oziroma ponovitev ukrepa nižje stopnje davka na dodano vrednost za določene energente do vključno 31. 31. decembra 2023. Z ukrepom Vlade, ki je veljal od 1. septembra lani do 31. maja letos, je bila uveljavljena nižja stopnja DDV za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo. Namen takratnega ukrepa je bil razbremeniti prebivalke in prebivalce visokih cen ogrevanja v času kurilne sezone, saj so se cene energije in energentov v tistem obdobju dnevno zviševale. S predlogom, ki ga obravnavamo, naj bi se ukrep podaljšal do konca letošnjega leta. Najprej naj opomnim, da je danes situacija drugačna od tiste pred skoraj letom dni, saj so cene energentov na trgu bistveno nižje kot so bile v času ogrevalne sezone. Podatki za cene zemeljskega plina in električne energije na evropskem trgu kažejo, da sta ta dva energenta bistveno cenejša, kot sta bila lani v jeseni. Nadaljevanje režima znižanega DDV bi se zato odražalo predvsem v višjih maržah trgovcev. V trenutnih cenah, ko imamo na eni strani padec cene energentov in ponovno uvajanje fiskalnega pravila, na drugi strani ohranjanje interventnega znižanja DDV po našem mnenju trenutno ni več primerno. Spomnim pa naj tudi na nekatere druge pomisleke, ki smo jih ob zniževanju DDV v Levici izpostavili že v preteklosti. Zniževanje davčne stopnje je vseobsegajoč ukrep, ki ne naslavlja samo stisk najranljivejših v naši družbi, pač pa obvezo plačevanja davka umika tudi za tiste, ki si njegovo plačevanje lahko privoščijo ter zato v kriznih razmerah celo profitirajo. Mimogrede, oglejte si samo različna slovenska podjetja, ki so lani točila krokodilje solze zaradi razmer na energetskem trgu, zahtevala regulacijo cen elektrike ter od države pričakovale in dobile finančno pomoč, zdaj pa poročajo o dobičkih in iščejo načine, da bi vodilnim kadrom in delničarjem izplačale visoke nagrade in dividende, ne da bi jim bilo treba vračati državno pomoč. In na drugi strani tegobe četrt milijona prebivalk in prebivalcev, ki dejansko živijo pod pragom tveganja revščine, ki se pozimi občasno dejansko odločajo med hrano in gretjem. Nanje se moramo najprej osredotočiti, ko govorimo o pomoči državljankam in državljanom. S tem je povezan tudi drug pomislek, in sicer, da je zniževanje davčne stopnje le delen ukrep, bistveno pomembnejša za dejansko pomoč ogroženim je regulacija cen energentov in elektrike, ki velja še do konca letošnjega leta. Le z regulacijo cen lahko namreč zagotovimo znižanje ali ohranitev stroškov bivanja namesto spodbujanja dvigovanja marž podjetij ob zniževanju davčne stopnje. Hkrati moramo poudariti, da kakršnokoli razdavčevanje kot poskus znižanja življenjskih stroškov ni primeren ukrep. Kratkoročno je morda učinkovit, na dolgi rok pa se življenjski stroški kljub temu povišajo, predvsem, kot že izpostavljeno, zaradi višanja marž s strani ponudnikov, trgovcev in pohlepa kapitalistov. Hkrati pa se zmanjšajo davčni prilivi v državni proračun, s tem pa je ogrožen obseg socialne države, javnih storitev, namenjenih vsem in vzvodov, ki jih država potrebuje za soočanje s krizami. Namesto podaljševanja znižanja DDV za energente je sedaj, to je pomembno, čas za uvajanje ukrepov za blažitev in odpravo energetske revščine, k čemur smo zavezani tudi s koalicijsko pogodbo. Prav zato v Levici ponovno poudarjamo nujnost ciljanih ukrepov, ki bodo dejansko naslavljale stiske najšibkejših v času naslednje kurilne sezone, če in ko do njih pride, hkrati pa izpostavljamo tudi nujnost sprejetja pravične davčne progresivne obdavčitve,

Spoštovani! Kot smo danes že večkrat slišali, v okviru te točke obravnavamo predlog zakona, katerega glavni namen naj bi bil omiliti posledice dviga cen električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja, lesa za kurjavo, in sicer s podaljšanjem obračuna davka na dodano vrednost po nižji 9,5 % stopnji do konca tega leta. Predlagatelj poslanska skupina SDS potrebo po sprejetju zakona utemeljuje na trditvah, da ne podaljšanje ukrepa znižanega DDV s strani Vlade ne sledi potrebam državljank in državljanov ter gospodarstva. V Poslanski skupini Svoboda se s takšnimi navedbami nikakor ne strinjamo. Nasprotno, trdimo, da je Vlada že od nastopa mandata uspešno naslavljala izzive in reševala težave, ki jih je prinesla energetska kriza. Predsednik Vlade dr. Robert Golob se je skupaj z ministrsko ekipo prioritetno lotil prav omilitve posledic energetske prehranske draginje. Vlada je ves čas sprejemala povezane, med seboj dopolnjujoče se ukrepe, ki so že vsak zase kazali svojo pomembnost. Gledano v celoti pa so kazali pravo sliko in prispevek k doseganju cilja Vlade, oblikovati predvidljivo in varno okolje za potrošnika, gospodarstvo in državo ter vsem naštetim zagotoviti zanesljivo in cenovno dostopno oskrbo z energenti. 44. TRAK (VI) 14.50 (Nadaljevanje) Iz sprejetih ukrepov se je jasno odražala pot, ki jo je vlada ubrala, najprej poskrbeti za gospodinjstva in male odjemalce oziroma podjetja, nato pa tudi za vse ostale, torej tudi segment gospodarstva. Ukrepi so tako iz tedna v teden zajemali več subjektov in končnih odjemalcev. Drži, da je vlada kot dodaten ukrep znižala tudi DDV za dobave že omenjenih energentov. Naj ponovim, kar je bilo večkrat poudarjeno že ob sprejemanju osnovnega zakona v poletnih mesecih lanskega leta, tudi zdaj ob zakonskem predlogu Poslanske skupine SDS. Namen vladnega predloga zakona je bil potrošnike razbremeniti visokih cen ogrevanja v času kurilne sezone. Ob koncu slednje se je na na eni strani znatno zmanjšala poraba energentov, namenjenih ogrevanju, na drugi strani so cene energentov na trgu bistveno nižje, kot so bile v času ogrevalne sezone, zato se Vlada za podaljšanje ukrepa se ni odločila. Pomembno je ob tem poudariti, da se marsikateri od ukrepov, s katerimi je Vlada zajezila razsežnost energetske krize, še ni iztekel oziroma je bil pred svojim iztekom tudi podaljšan. Eden takšnih ukrepov je bila regulacija cen električne energije in zemeljskega plina za številne subjekte. V Poslanski skupini Svoboda Vladi pritrjujemo tudi v zvezi z mnenjem, da je v tej fazi primerneje in učinkoviteje uvajati targetirane ukrepe, namenjene vsem tistim skupinam, ki so pomoči še posebej potrebne. Prav tako smo vseskozi zagovarjali dejstvo, da se mora vlada ažurno odzivati na dogajanja in ob pripravi ukrepov skrbeti tudi za to, da se bremena draginje na eni strani pravično razdelijo, na drugi pa se ob tem ne zanemarja učinkovite porabe javno finančnih sredstev. Prav slednje je vidik, ki opozicije običajno ne skrbi pretirano. Poleg same vsebine dodatno težavo v samem zakonu seveda predstavlja tudi dejstvo, da je bil predlagan poseg v predpis, ki se je že iztekel. Zakonska rešitev, za katero je predlagana sprememba, se torej ne uporablja več. Na to sta v svojih mnenjih opozorili tako Vlada kot Zakonodajno-pravna služba. Tudi predlagani amandma na seji matičnega delovnega telesa tega ni odpravil. V sled vsega navedenega predloga zakona poslanci

Spoštovana podpredsednica, predstavnice in predstavniki Vlade! Spoštovani kolegice in kolegi! Pred slabim letom dni, natančneje 23. avgusta 2022 smo na 14. izredni seji Državnega zbora sprejeli Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov. Takratno stališče Slovenske demokratske stranke se je med drugim glasilo: V Slovenski demokratski stranki se zavedamo stisk ljudi, ki so povezane s povišanjem cen energentov za ogrevanje, prav tako pa se zavedamo močnega vpliva povišanja cen energentov za gospodarstvo. Zaradi tega smo v Slovenski demokratski stranki že meseca maja 2022 v parlamentarno proceduro vložili Predlog zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost in predlagali posebno posebno nižjo davčno stopnjo davka na dodano vrednost v višini 5 % za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja. Predlogu Slovenske demokratske stranke Vlada Republike Slovenije ni bila naklonjena in ga ni podpirala, prav tako pa je predlog zakona zavrnil Državni zbor, in sicer z glasovi poslancev koalicije, to je Gibanje Svoboda, Socialnih demokratov in Levice. Vlada Republike Slovenije je nato meseca julija 2022 sprejela Predlog zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen ki prav tako določa znižanje DDV za dobavo električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in tudi za les za kurjavo, vendar na 9,5 %. Kar naenkrat je znižanju DDV energente postalo za Vlado Republike Slovenije in stranke ter poslance vladajoče koalicije sprejemljivo, čeprav so se pri predlogu Slovenske demokratske ki je prav tako predlagala znižanje stopnje DDV za dobavo električne energije, zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja, sklicevali na ustavno pravni vidik spoštovanja načela enakosti 45. TRAK: (VP) 14.55 (nadaljevanje) v davčnem pravu opozarjali na izpad prihodkov iz naslova DDV ter izpostavljali dodatno zadolževanje in tako naprej. Čez slabo leto dni smo v podobni situaciji. Rast cen energentov se je sicer umirila, so pa cene še vedno visoke. Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za finance je 30. maja 2023 sporočilo, da ukrepa o znižanju DDV na energente ne namerava podaljšati, kar pomeni, da so od 1. junija letošnjega leta cene elektrike, plina, daljinskega ogrevanja in lesa za ogrevanje, ogrevanje občutno višje, saj se bo DDV obračunaval po splošni stopnji, ki je 22 %. Stališče Slovenske demokratske stranke ostaja enako kot leta 2022, zato menimo, da takšna odločitev Vlade Republike Slovenije ne sledi potrebam državljank in državljanov, ki jih na ta način puščamo v negotovosti pred novo kurilno sezono. In ne samo pred novo kurilno sezono, elektrika se namreč poleti uporablja tudi za hlajenje, lesna biomasa pa se za potrebe kurilne sezone kupuje že v poletnih mesecih. Da so cene energentov danes bistveno višje v primerjavi z leti 2021 in 2022, pa lahko državljani vidijo iz prejetih položnic. S predlogom zakona, ki smo ga v zakonodajni postopek vložili 31. maja 2023, se pravi dan po tem, ko je Vlada sprejela sklep, da veljavnost obstoječega zakona ne podaljša, smo predlagali, da se DDV za dobavo električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo obračunava po znižani 9,5 procentni stopnji do konca leta 2023. Podobne ukrepe je sprejelo kar nekaj evropskih držav in na primer v Nemčiji ukrep znižanja stopnje DDV na plin na 7 % velja do 31. marca 2024. Na pripombe zakonodajne službe, ki je med drugim opozarjala na problem retro…, retroaktivnosti zakona, smo vložili amandma, s katerim smo predlagali začetek uporabe zakona s 1. avgustom 2023. Žal so koalicijski poslanci enako kot lansko leto naš predlog zakona zavrnili. Drži, da za zimo vedno pride pomlad in nato poletje, drži pa tudi, da za poletjem zagotovo pride jesen in ponovno zima. In ostaja nam upanje, da boste predlog prepoznali kot dobronamernega in v najkrajšem času vložili zakon oziroma sprejeli ukrepe, ki bodo omogočali državljankam in državljanom, da lažje preživijo naslednjo ogrevalno sezono. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo poslanec Janez Cigler Kralj. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, vsi ostali, dober dan vsem! Državni zbor je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na določanju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki določa, da se od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 obračunava DDV in plačuje po nižji stopnji, in sicer 9,5 % od davčne osnove za naslednje dobave za električno energijo, za zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in za les za kurjavo. Vlada je 30. maja letos sporočila, da ukrepa ne namerava podaljšati, kar pomeni, da se bo davek na dodano vrednost ponovno obračunaval po 22 odstotni in ne več po 9,5 odstotni stopnji, računi za elektriko in plin bodo tako od junijskega računa naprej višji za približno 11 %. Z novelo se predlaga, da se davek na dodano vrednost za vse navedene energente še naprej obračunava po nižji, 9,5 odstotni stopnji, in sicer do konca leta 2023. Zakon bi se začel uporabljati 1. junija letos, torej za nazaj, na odboru pa je bila zavrnjena tudi možnost, da bi določili bolj ustrezno veljavnost zakona od avgusta naprej, če bi že bil to glavni razlog, da se te novele ne more ali pa ne želi sprejeti. Torej je bila nakazana tudi ta pripravljenost in ta fleksibilnost. Nova Slovenija se je že v začetku lanskega julija zavzela za nižji davek na dodano vrednost za energente. koalicija je konec lanskega poletja temu sledila s sprejemom zakona nižje davčne obremenitve za energente sledijo dosedanjim stališčem Nove Slovenije ter tudi naši programski usmeritvi. časniku Finance na primer opozarjajo, da se pocenitve energentov ne poznajo na računih gospodarstev in podjetij. trgovci s plinom in elektriko ter veliki industrijski porabniki praviloma zakupijo energijo vnaprej, in če so jo letos kupili po lanskih visokih cenah, se lahko odjemalci za pocenitve še nekaj časa obrišejo pod nosom. Nižje cene na borzah se še nekaj mesecev ne bodo poznale na položnicah, vsaj do naslednje ogrevalne sezone ne. Povišanje davka na dodano vrednost za energente daje vtis, da je Vladi bolj pomembno, da od ljudi in gospodarstva iztisne nekaj več denarja za davke, kot to, da bi s svojo davčno politiko pripomogla k bolj prijaznemu in konkurenčnemu davčnemu okolju. V Novi Sloveniji se na drugi strani zavzemamo za to, da poskrbimo za bolj konkurenčno poslovno okolje, dobro poslovanje podjetij pa se bi ali bo prej ali slej odrazilo tudi v stabilnih in večjih davčnih prilivih. Ohranitev nižje stopnje davka na dodano vrednost pa bi v času tako visoke inflacije prišla prav tudi družinam oziroma gospodinjstvom. Ne pozabimo tudi na to, da je davek na dodano vrednost davek, ki relativno bolj obdavči osebe oziroma družine z nižjimi dohodki, tako da nekoliko čudi, da se znotraj koalicije za podaljšanje ukrepa niso zavzeli, vsaj v Levici. Vlada bi po našem mnenju morala imeti več posluha za ljudi in podjetja, v teh težkih časih draginje in energetske revščine. še kako čutijo, da se pri nas vse draži. Ne zdi se nam prav, da Vlada z višjim DDV to draženje še dodatno povečuje in ni nam razumljivo, da ne želi iti naproti ljudi, jim olajšati to draginjo in podpreti to novelo, ki jo zdaj imamo v parlamentu. Ljudem bi morali iti nasproti in jim pomagati. Obžalujemo,

Hvala, predsedujoča. Državna sekretarka, kolegice in kolegi! Lani, na vrhuncu energetske draginje, ki jo je pospešila ruska agresija na Ukrajino, so tako borzne kot maloprodajne cene energentov poletele v nebo. V mnogih državah, tudi v Sloveniji, smo se odzvali z interventnimi ukrepi, eden od njih je bil tudi začasno znižanje DDV na elektriko in zemeljski plin z 22 na 9,5 odstotno Veljavnost ukrepa je bila časovno omejena do konca preteklega meseca, njegov namen pa pomagati prebivalstvu in gospodarstvu lažje prebuditi kurilno sezono. Razmere so se od sprejema zakona nekoliko stabilizirale, predvsem borzne cene energentov, znižale so se tudi maloprodajne cene, a ni pričakovati njihove vrnitve na predkrizno raven. Tudi zaradi preprečevanja neupravičenih dobičkov trgovcev z energijo so zato mnogo maloprodajne cene še vedno pod ukrepi regulacije. Poslanski skupini SDS so že po izteku veljavnosti tega zakona in s tem začasnega ukrepa predlagali novelo interventnega zakona, s katerim bi podaljšali veljavnost znižanje stopnje DDV za elektriko in zemeljski plin. Četudi gre za upravičen predlog, pa pravno tehnično ni mogoče dopolniti ali spremeniti zakona, katerega veljavnost je že potekla. Predlagatelji sicer izpostavljajo vrsto argumentov, zakaj bi bilo v spremenjenih okoliščinah smiselno prilagoditi obdavčitev energentov, mnogim od njih je mogoče tudi pritrditi, nikakor pa se ni mogoče strinjati, da je višina davka edini ali odločilni faktor, ki vpliva na maloprodajno ceno. Izkušnje kažejo, da pomembnejšo vlogo od davka igrata pohlep in tveganje, ki jih prodajalci v obliki dolgoročnih pogodb prevaljujejo na potrošnike. Spremenjene tržne razmere tudi glede na geopolitična dogajanja ne pomenijo le začasnih neskladij, gre očitno za novo realnost, zato bi bilo smiselno opraviti razpravo o sistemskih in trajnih prilagoditvah. Socialni demokrati priložnost za to vidimo v izvedbi smiselne davčne reforme, ki bi celostno in ciljano naslovila tudi strukturo visokih cen. Vsekakor je pa za kaj takega potrebna sistemska razprava in predlog, ki bo tehnično izvedljiv, predlog, ki ga danes obravnavamo, to žal ni. Zato danes končuje zakonodajni postopek, Socialni demokrati pa upamo, da bo Vlada tovrstne predloge smiselno vključila v svoje davčno reformne načrte. Hvala. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009, Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavniku predlagatelja, poslancu Tomažu Liscu. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani predstavniki ministrstev, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Dovolite v uvodu nekaj osnovnih zadev glede upravljanja območij Nature 2000. Gre za eno največjih svetovnih varstvenih območij. Omrežje Natura 2000 v vseh 27. državah, članicah Evropske unije pokriva več kot 18 % kopnega in skoraj 6 % morskega V Sloveniji je bilo sočasno razglašeno omrežje Nature 2000 pri vstopu v Evropsko unijo, določenih je bilo 286 območij na 35 % državnega ozemlja. Potem pa so v obdobju od 2013 do 2016 sledile še manjše spremembe, in sicer se je za še za dobra 2 % povečal delež glede na celotno površino Slovenije, ki torej sedaj ima 37 % svojega ozemlja v območju Nature 2000. Evropska unija 18 % v povprečju, Slovenija zmagovalec, 37 % ozemlja v Naturi 2000. Nature 2000, je skladno z Zakonom o ohranjanju narave in pa posebnimi uredbami, opredeljeno vsakokrat z operativnim programom upravljanja območij, letos pa se je zalomilo, ko sta Ministrstvo za naravne vire in prostor in pa Zavod Republike Slovenije za varstvo narave oblikovala tretji predlog operativnega programa upravljanja območij, ki naj bi veljal od leta 2023 do leta 2028. Ta prvi predlog je doživel veliko nasprotovanja Znotraj so bili ukrepi, ki so med kmeti vzbudili veliko nemira, dvom upravičenost, jezo, predvsem pa so ti ukrepi povezani s kmetovanjem na zavarovanih območjih Nature 2000, kjer se uvaja bistveno strožji režim. Te strožje omejitve naj bi bile predvsem po besedah predstavnikov Ministrstva za naravne vire in prostor predlagani s strani evropskega uradništva, s strani Evropske komisije zaradi poslabšanja travniških vrst, metuljev, ptic in habitatnih tipov na traviščih območja Nature V tem času je tudi Slovenija sprejela strateški načrt, kjer se je zavezala, da bo ohranjala še več trajnih travnikov znotraj Nature 2000, zato so se območja okoljsko občutljivega trajnega travinja povečale skoraj za 70 %. Da s temi ukrepi, ki se jih ta Vlada loteva tako na področju skupne kmetijske politike kot pa tudi operativnega programa upravljanja območij, predvsem na okolju za okoljsko občutljive trajno travinje ni v redu, so opozorili državni svetniki že letos februarja, bila je okrogla miza v podobnem času na Igu, aprila smo na skupni seji Odbora za infrastrukturo in pa Odbora za kmetijstvo razpravljali tudi poslanci teh dveh odborov, kjer je bil sprejet koalicijski sklep, kjer sicer Vladi predlagajo, da pri sprejemanju uredbe o programu upravljanja območja Nature 2000 za obdobje do leta 2028, se upošteva strokovne pripombe deležnikov in zasleduje načelo prožnosti pri iskanju rešitev za kmete, ki živijo na teh območjih. To je bilo aprila. Dejstva pa so potem tudi ob izredni seji, ki je bila v maju na predlog Poslanske skupine SDS pokazala, da nekaj predstavniki slovenskih Ministrstva za naravne vire in Ministrstva za okolje očitno govorijo v Evropi, nekaj pa doma za našo slovensko javnost. Torej, kaj so ključni razlogi za izredno sejo? Tukaj v Sloveniji se govori, da so vse rešitve pripravljene na podlagi zahtev Evropske komisije. Na srečo imamo tudi v Evropskem parlamentu ljudi, ki spremljajo kaj se dogaja na evropskem parketu. Zaradi tega se tudi v Poslanski skupini SDS zahvaljujemo gospodu Franciju Bogoviču, ki je naslovil poslansko vprašanje na resornega komisarja, citiram: »Sprašujem, ali drži, da je Evropska komisija med prekrškovnim postopkom proti Sloveniji v zvezi s slabšanjem stanja travniških vrst metuljev, metuljev, ptic in habitatnih tipov ter med pogajanji s slovenskimi organi v nacionalnem strateškem načrtu SKP zahtevala, da se 200 hektarjev obdelovalnih površin na Ljubljanskem barju spremeni v stelnike z zahtevo, da ta območja spadajo v okvir Natura 2000?« Medtem ko je ministrica za kmetijstvo v parlamentu na tisti izredni seji govorila, citiram: »Proces usklajevanja tega dokumenta, torej strateškega načrta z drugimi resorji, predvsem z Evropsko komisijo, s pripravljavci okoljskega poročila in z deležniki je bil celovit celovit in dolgotrajen ravno s ciljem, da se najdejo kompromisne rešitve in rezultat tega je bil, da je Evropska komisija zahtevala uvedbo novega ukrepa, torej plačila Nature 2000 intervencije in pa povečanje obsega območij z okoljsko občutljivega In na podlagi tega smo šli iz tisoč 200 na tisoč 700 hektarjev, ki so pogoj za plačilo Natura 2000. Dejstvo pa je, da je potem prišel odgovor na poslansko vprašanje evropskega poslanca gospoda Bogoviča s strani evropskega komisarja za okolje, oceane in ribištvo, gospoda Sinkeviciusa, iz katerega iz katerega pa izhaja, da je predstavnik Ministrstva za naravne vire in prostor lagal, saj je v odgovoru jasno zapisano, citiram: »Da s strani Evropske komisije niso zahtevali spremembe njivskih površin v stelnike, da je obnova travnikov sicer obveza države, vendar se morajo predstavniki države odločiti, kje in in na kakšen način bodo realizirali zahtevo.« Toliko o tem, da očitno predstavniki slovenske Vlade, bomo povedali po domače, lažejo slovenskemu in se sklicujejo na predstavnike evropskih inštitucij kaj so jim rekli, ampak odgovori s strani Evropske komisije so jasni in demantirajo navedbe slovenskih predstavnikov Vlade. Še bolj je bizarno, da Slovenija na tem področju prehiteva ne samo ostale države članice Evropske unije, ampak celo same pripravljavce evropskih dokumentov. Kajti, pri predlagani vladni uredbi Nature 2000 in pa o ukrepih do leta 2028 sta kot zakonski podlagi za predlagano uredbo Vlade Republike Slovenije navedeni EU uredba o ohranjanju narave in pa EU uredba o trajnostni rabi pesticidov, ki pa sploh še nista sprejeti. O eni je že močna razprava na evropskem parketu, o drugi pa se bolj malo govori in pričakuje se, da verjetno ali sploh ne bosta sprejeti ali pa bosta sprejeti v najboljšem primeru ob zaključku tega koledarskega leta. Skratka, evropska politika predlaga neumnost, se sama povleče nazaj, slovenska trenutna vlada pa že skoči in sama predlaga še bolj rigorozne ukrepe, kot jih predlaga že tako dokaj rigorozna evropska politika. Problematično se nam zdi tudi, da se Vlada v predlogu uredbe in pa v ukrepih sklicuje na skupno kmetijsko politiko, pri čemer prekrši ravno osnovno načelo skupne kmetijske politike. To pa je, da so ukrepi skupne kmetijske politike obvezni za državo, a prostovoljni za kmete. In ravno to je bilo naše vprašanje pri pripravi na to sejo, kaj so se deležniki na področju kmetijstva dogovorili z resornima ministrstvoma. In ravno v petek, ko smo imeli nujno sejo na to temo kot podlago za današnji sklic izredne seje, so prišli iz Ministrstva za kmetijstvo ene informacije, s strani Ministrstva za naravne vire in prostor pa drugačne informacije, tako da pričakujemo, da – 15.15 (Nadaljevanje) kaj ste se pred 12-mi dnevi dogovorili s predstavniki kmečkih organizacij. Bilo je rečeno, da bodo v 10-ih dneh seznanjeni in da bo podan odgovor, danes je 12. dan, danes je pred nami že približevanje 1. juliju, ko bi se določeni ukrepi že morali začeti izvajati, ampak pravih odgovorov še ni. Zato smo tudi pripravili 6 poročil. Ker jih je koalicija na samem odboru zavrnila, dovolite, da jih predstavimo vsaj slovenski javnosti, da predvsem kmetje vidijo čemur ta trenutna koalicija na čelu s predstavniki obeh resornih ministrstev nasprotuje. Mi smo pozivali Vlado, da se v dialogu z vsemi deležniki dogovori o načinu upravljanja na območjih Nature 2000. Vlada govori kako se dogovarja, njeni koalicijski poslanci pa niso sposobni sprejeti sklepa oziroma priporočila, da se dogovorijo o načinu upravljanja na območjih Nature 2000. Prav tako smo pozvali Vlado, da pristopi k reviziji območij Nature 2000, opozarjam, k reviziji območij Nature 2000, kar nam tudi sama evropska politika omogoča. Potem smo priporočali Vladi, da prilagodi okoljske zahteve za kmetovanje na območjih Nature 2000 za na obstoj kmetijstva vzdržen način ter pa na takšne situacije, da bodo ti ukrepi uporabni, izvedljivi ter trajnostni, finančna sredstva pa naj se v celoti obdržijo v kmetijskem sektorju. Potem smo predlagali dodatno, da Vlada zagotovi dodatna finančna sredstva za odškodnine kmetom na območjih strogih režimov, ki bodo v celoti nadomestila izpad dohodka. Veliko je bilo razprave o tem, trenutna koalicija se je odločila, da takšnega priporočila ne sprejme. In ker imamo počasi v Poslanski skupini SDS dovolj, da Ministrstvo za kmetijstvo in pa Ministrstvo za naravne vire in prostor skače iz ene v drugo napako, smo pozvali predsednika Vlade, da razmisli o tem, ali sta minister za naravne vire in prostor, gospod Uroš Bežan in pa ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospa Irena Šinko še upravičena njegovega delovanja oziroma sodelovanja v Vladi. Skratka, priporočila so bila zavrnjena brez nekih resnih argumentov, vsaj s strani koalicijskih poslancev. S tega mesta zahvala vsaj ministrici za kmetijstvo, ki se je trudila odgovarjati na naše očitke in pa na naša priporočila. Ampak, kot rečeno, Vlada je rekla, da bo zadevo uredila sama in čakamo kdaj in na kakšen način se bo to uredilo. uredilo. Dovolite pa za zaključek še nekaj misli. Očitno je kmet pod to vlado še bolj kot v preteklosti talec uradnikov na ministrstvih. Kot rečeno, Evropska unija preko svojih organov razmišlja o ukrepih na področju kmetijstva, ki so škodljivi za slovensko kmetijstvo, slovenski predstavniki ministrstev pa že počnejo še večje neumnosti kot evropska kmetijska politika. Celo več, poslušamo kako imamo problem podnebnih rešitev in da je tudi slovenski kmet kriv za podnebne in pa okoljske spremembe, ki se dogajajo povsod po svetu, kar se nam zdi, milo rečeno, če samo pogledamo, kakšna majhna pikica je Slovenija na globusu, nesprejemljivo govoričenje posameznih predstavnikov tako ministrstev, predvsem pa poslancev trenutnih koalicijskih poslanskih vrst. Celo več, poslušali smo, da gre slovenska kmetijska politika v pravo smer. Poslanski skupini SDS zaključujemo, če je ta trenutna kmetijska politika smer v katero želite, vemo kaj se nam obeta, zaraščanje, odseljevanje mladih kmetov in pa problem s prehransko samooskrbo v Sloveniji. To je za nas nesprejemljivo, predvsem ob dejstvu, da ministri in državni sekretarji na določenih ministrstvih govorijo,

dva tisoč 2023, kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila, je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku, poslancu Tomažu Lahu. Izvolite. hvala za besedo. Spoštovani kolegi, kolegice, spoštovani ministri in sekretarji z ekipo, lep pozdrav! Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za učinkovito upravljanje območij Natura 2000 je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor. Na začetku seje odbora je predstavnik predlagatelja podal uvodno obrazložitev in razloge za vložitev predloga priporočila ter podrobneje predstavil problematiko povezano s kmetovanjem na zavarovanih območjih Nature 2000 oziroma območju okoljsko občutljivega trajnega travinja. Na uvodno obrazložitev predstavnika predlagatelja sta v imenu Vlade stališča do predloga priporočila podali predstavnica Ministrstva za naravne vire in prostor in predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glede na to, da je predstavnik predlagatelja predlog priporočila, da ga bo obrazložil tudi tukaj, dejansko tega zdajle ne bom v tem poročilu, podrobneje je pa v celotnem poročilu zajeta. So pa v razpravi članic in članov odbora opozicijski poslanci izrazili seveda predlogo podporo predlogu priporočila in poudarili, da je pri širjenju območij okoljsko občutljivega trajnega travinja ter drugih ukrepih za doseganje varstvenih ciljev, usmeritev in ukrepov za vrste in habitatne tipe na območju na območjih Nature 2000 nujno treba najti ravnotežje in dogovor, ki bo ob hkratnem varovanju teh območij še naprej zagotavljal obstoj in dejavnost kmetovanja za na način, ki bo kmetom vzdržen. Poudarili so, da Slovenija v primerjavi z drugimi državami EU ni kmetijsko intenzivna, zato je pri krčenju že tako količinsko omejenih kmetijskih površin treba biti previden in imeti v mislih, kako zagotavljati ustrezne pogoje za čim večjo prehransko varnost in samozadostnost. Opozorili so tudi, da se zaščita biodiverzitete na nekaterih območjih Nature 2000 izkazuje v negativnem smislu, in sicer v obliki zaraščanja na tisoče hektarjev zaščitenih kmetijskih zemljišč, v zvezi s čimer strokovnjaki opozarjajo, da bo treba zaraščanje za ohranitev biodiverzitete oziroma zaščito določenih ogroženih živalskih vrst in sonaravne kulturne krajine nujno ustaviti. Posledično bi bilo po njihovem mnenju smiselno razmisliti tudi o revidiranju območij znotraj Nature 2000 oziroma določena območja iz Nature 2000 izvzeti, če se ugotovi, da so bila nekatera območja uvrščena med zaščitena na napačnih znanstvenih dognanjih in se po toliko letih izkazuje, da se posledice kažejo v negativnem smislu. Ob tem so pozdravili informacije, da pogovori in iskanje kompromisnih rešitev med kmeti in pristojnimi institucijami še potekajo ter da obstaja optimizem za dosego za obe strani sprejemljivih rešitev. strani koalicijskih poslancev pa je bilo med drugim izpostavljeno, da je bil ravno v preteklih dneh objavljen podatek, da se je ozračje v zadnjih 10 letih segrelo za rekordnih 0,2 stopinji Celzija, s čimer je nevarno ogrožen cilj iz pariškega podnebnega sporazuma, da se globalno segrevanje omeji 1,5 stopinje Celzija do leta 2050 glede na predindustrijsko dobo. V povezavi s tem je bilo poudarjeno, da je s tega vidika težko razumeti pozive, da se razmisli o zmanjšanju območij Nature 2000 in s tem na nek način zmanjša skrb za ohranjanje biodiverzitetne raznolikosti teh območij. Omenjeno je bilo, da ne gre zanikati dejstva, da je poleg številnih drugih dejavnikov tudi intenzivno kmetijstvo pustilo številne negativne posledice na naravi oziroma okolju, 51. TRAK: (NB) – 15.25 katerih posledica je kulturna krajina v kateri se praktično ne morejo ohraniti prostoživeče živalske in rastlinske vrste. Posledično je treba tudi kmetijstvo narediti korak naprej pri zaščiti okolja, kar verjetno v precejšnji meri pomeni postopno preobrazbo tradicionalnega kmetijstva v trajnostno, kar predvidevajo tudi strategije na evropski nacionalni ravni. Poudarili so, da je pri tem treba seveda kmetom pomagati z ustreznimi ukrepi in tudi s finančnimi spodbudami oziroma subvencijami, s čimer bo prehod in doseganje sinergije med kmetovanjem in ohranjanjem okolja lažji. Ob koncu so pozitivno ocenili vsa pojasnila in odgovore predstavnikov pristojnih ministrstev na vprašanja in očitke predlagatelja ter dejstvo, da pogovori in iskanje kompromisnih rešitev med deležniki še potekajo, in da obstaja optimizem za dosego kompromisnih rešitev. Posledično so predlagane točke priporočila označili kot nepotrebne in najavili, da jih ne bodo podprli. Po razpravi je odbor amandmajev PS SDS k 5. točki in za novo 6. točko ni sprejel, odbor pa je glasoval tudi o vseh točkah predloga priporočila in jih ni sprejel. Hvala. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnicama Vlade in sicer najprej mag. Lenki Kavčič, državni sekretarki na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Izvolite. MAG. Hvala lepa za besedo. Spoštovani poslanci in spoštovane poslanke! V uvodu želim pojasniti, da je Natura 2000 družbena zaveza, kako bomo v EU varovali naravo. Natura 2000 je največje naravovarstveno omrežje na svetu in je kot takšna že desetletja pomemben prispevek Evropske unije k svetovnemu varstvu narave. Državni zbor je z ratifikacijo pristopnega sporazuma, ki je potrdil tudi določila direktiv s področja narave, s sprejemom Zakona o ohranjanju narave in njegovih kasnejših dopolnitev pa določil, da okvir je za ohranjanje narave v naši državi. Omrežje Natura 2000 je pri nas in drugih državah članicah Evropske unije vzpostavljeno za zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov. V skladu z EU direktivami s področja narave, mora vsaka država članica na omrežju Natura 2000 določiti in izvajati ukrepe, ki omogočajo zagotavljanje ugodnega stanja. V Sloveniji pa narave nikakor ne ohranjamo zgolj zaradi EU predpisov, temveč zaradi zagotavljanja številnih ekosistemskih storitev za vse prebivalce, vključno z omogočanjem kakovostnega življenja in sožitja z naravo. Slovenija je prepoznana kot država z ohranjeno naravo, naš turizem in z njim povezane dejavnosti v veliki meri od tega živijo. Slovenija se poudarjeno trži kot zelena destinacija, katere jedro je prav ohranjena narava, kar vse prinaša državi gospodarske in socialne koristi. Pri upravljanju Nature 2000, se srečujemo z mnogimi izzivi, kako sočasno ohranjati ogrožene vrste, omogočiti gospodarske in socialne koristi ter izvajanje ukrepov narediti sprejemljive za vse deležnike in lastnike, v procesih načrtovanja in izvajanja upravljanja potrebujemo sodelovanje strokovnjakov o vrstah in habitatnih tipov, deležnikov, ki želijo ohranjeno naravo, predvsem pa deležnikov, ki to stanje v naravi zagotavljajo. Upravljanje omrežja Natura 2000 v Sloveniji temelji na državnih službah varstva narave in sodelovanju z drugimi sektorji, predvsem javnimi službami gozdarstva, kmetijstva, upravljanja z vodami, ribištva in lovstva ter nosilci urejanja prostora. Te javne službe izvajajo, izvajajo zakonodajo s svojega področja in pri tem določajo pravice in obveznosti lastnikov in drugih deležnikov skladno s predpisi, ki jih določa njihova področna zakonodaja. V sektorske postopke vstopa varstvo narave z namenom doseganja varstvenih ciljev območje Natura 2000 in spodbuja izvajanje tistih ukrepov, ki dosegajo tudi te varstvene cilje. Vladni akt, ki celovito določa te cilje in ukrepe ter službe, so nosilci izvajanja, je prostor upravljanja območij Nature 2000, krajše PUN. Ukrepe za izvajanje ciljev na območju Natura 2000 izvajamo tudi z uporabo skupnih politik EU in pravil, na kmetijskih površinah dosegamo cilje v večji meri z izvajanjem ukrepov skupne kmetijske politike, dodatno pa še z izvajanjem pa še z izvajanjem programov javnih služb, ohranjanja narave in naravovarstvenih projektov. Lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč lahko vstopajo v različne ukrepe kmetijske in gozdarske politike, na primer KOPOP, natura ukrepe v zasebnih gozdovih iz gozdnega sklada, kjer so jim na voljo finančna nadomestila za spremenjeno rabo zemljišč. Zakonski okvir, ki ga je Državni zbor postavil varstvu narave, ne omogoča posebnega sklada za varstvo narave. 52. TRAK (VI) 15.30 (nadaljevanje) Enaka ureditev velja na ravni celotne EU. Zakonodajalci so določili, da varstvo narave uporablja ukrepe in sredstva iz drugih skladov in finančnih mehanizmov in to tudi počnemo. Za skupna EU sredstva, zlasti skupne kmetijske in evropske kohezijske politike EU predpisi določajo, da morajo države članice EU del sredstev nameniti tudi doseganju ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti. Na presečnem področju kmetijstva in upravljanja Nature 2000 je treba najprej izpostaviti, da je že vse od vstopa Slovenije v EU moral biti del sredstev skupne kmetijske politike namenjen sofinanciranju ukrepov za doseganje okoljskih in biodiverzitetnih ciljev. V preteklosti je bilo doseganje teh ciljev prešibko, zato je v reformi SKP skupne kmetijske politike, ki se letos začenja izvajati v celi EU, večji poudarek na boljšem prispevku k tem ciljem. Določanje teh ciljev in ukrepov za njihovo doseganje je tudi na ravni države članice predmet skupnih pravil. Dodatno je Evropska komisija zaradi nedoseganja obveznosti direktiv s področja narave na travniških leta 2019 proti Sloveniji sprožila predsodni postopek, ki še ni zaključen. Odobritev strateškega načrta s strani Evropske komisije je bila pogojena tudi z uvedbo nove intervencije plačila Natura 2000 in vključitvijo dovolj velikega obsega površin v to intervencijo. Marca 2023 je bila s predlogom uredbe o programu upravljanja območja Natura 2000 za obdobje 2023-2028 seznanjena javnost ter začeto medresorsko usklajevanje. Predlog je vseboval programski dokument PUN(?) ter predloge režimov na delu Ljubljanskega barja in Planinskega polja, kot podlago za uvedbo intervencije plačilo Natura 2000 iz strateškega načrta. Predlog uvedbe režimov je med drugim izzval veliko neodobravanje kmetijskih organizacij. Na to dogajanje smo se na Ministrstvu za naravne vire in prostor in na Ministrstvu za kmetijstvo odzvali s predlogi rešitev, ki gredo nasproti kmetom in so še v okvirih doseganja namena upravljanja omrežja Natura 2000, kar pomeni zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov, ki so pomembni na slovenski in evropski ravni. Upravljanje območij Natura 2000 temelji na širokem dialogu med med ključnimi deležniki in strokovnjaki. V predlogu PUN-a so varstveni cilji in ukrepi za prihajajoče obdobje posodobljeni na podlagi informacij o stanju vrst in habitatnih tipov ter analiz o učinkovitosti ukrepov, ki so jih pripravili posamezni sektorji. Te informacije in analize so pokazale napredek pri doseganju ciljev, na primer s področja gozdarstva, slabše pa je doseganje ciljev predvsem pri mokriščih in travniških habitatih. Predlog programa je rezultat tudi obsežnega procesa usklajevanj med sektorji in deležniki, tudi v procesu javne seznanitve in medresorskega usklajevanja. Predlog režimov za uvedbo intervencije plačila Natura 2000, drug del tega predloga uredbe o programu opravljanja Natura 2000 za obdobje 2023-2028 je zarisal površine za uvedbo te intervencije ter za dosego ciljnega obsega, ki je za leti 2023 in 2024 določen v strateškem načrtu. Ta znaša 750 hektarov, kar predstavlja manj kot 0,2 % kmetijskih površin v uporabi. Strateški načrt predvideva povečanje ciljnega obsega do leta 2027, ko naj bi dosegel tisoč 700 hektarjev. To je 0,3 % kmetijskih površin v uporabi. Ministrstvi se sedaj dogovarjata z deležniki o spremembah strateškega načrta v zvezi z režimom oziroma plačilom Natura 2000 in revidiranjem sloja okoljsko občutljivega trajnega travinja, ki bi kmetom omogočale dejavnosti kmetovanja in hkrati vodile k cilju zagotovitve dovolj velikega obsega življenjskega prostora najbolj ogroženih travniških travniških vrst in habitatnih tipov. Pri tem smo odprti do predlogov, vendar se je treba zavedati, da je naravovarstvene cilje potrebno doseči. Pri prostovoljnem doseganju ciljev obstajajo tveganja, ki smo jih izkusili že v preteklosti, kosili, prostovoljni pristopi niso bili doseženi, zato je treba v tem primeru zagotoviti spremembe, ki bodo cilje pomagale doseči. Menimo, da bo treba zagotoviti dovolj visoka sredstva iz skupne kmetijske politike, poskrbeti pa bo treba tudi za bolj intenzivno spodbujanje kmetov, da vključujejo svoje površine v ukrepe za ohranjanje območij Natura 2000. Pri spodbujanju kmetov bo pomembno aktivno delovanje javne službe kmetijskega svetovanja ter sodelovanja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave ter upravljavca zavarovanih območij. Cilj varstva narave in pridelave hrane so lahko komplementarni. Ohranjena narava zagotavlja rodovitno prst, opraševanje, čisto površinsko vodo in skladiščenje ogljika v tleh, ki jih kot družba potrebujemo, prav tako omogočajo tudi trajnostno naravnano kmetijstvo. V Sloveniji imamo številne primere dobrih kmetijskih praks, kjer kmetje del svojih površin namenjajo za ohranjanje ogroženih vrst in habitatnih tipov. Večje spodbujanje takih praks, njihova večja sprejemljivost med vodilnimi kmetijskimi organizacijami in večjo podporo takim praksam, vodijo v bolj trajnostno kmetijstvo v Sloveniji. Napovedane premike v to smer s strani Kmetijsko gozdarske zbornice, s tem prevzemanje odgovornosti in spodbujanje v bolj obsežno prostovoljno vključevanje kmetijskih površin v ukrepe za ohranjanje biodiverzitete, zelo pozdravljamo. Na ministrstvu bomo pri nadaljnjem upravljanju območij Natura 200 še naprej vodili dialog z vsemi ključnimi deležniki, saj je izjemno pomembno za čim bolj uspešno ohranjanje in obnovo ogrožene biodiverzitete. Hvala. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Besedo ima Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvolite. hvala za besedo. Glede priporočila, da se prilagodi okoljske zahteve za kmetovanje na območju Natura 2000 za na obstoj kmetijstva vzdržen(?) in tako na kmetom ne bodo onemogočale dejavnosti kmetovanja, moram najprej pojasniti, da je omrežje Natura 2000 v Evropski uniji izpostavljeno za zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti evropsko pomembnih živalskih vrst in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov. To stanje je treba zagotavljati tudi z uporabo skupnih politik Evropske unije. Na področju kmetijstva je to skupna kmetijska politika Evropske unije in skladno z zadnjo reformo skupne kmetijske politike smo države članice zavezane, da se z ukrepi strateških načrtov spodbujamo spodbujamo konkurenčno in odporno kmetijstvo, ki zagotavlja prehransko varnost, da podpira varstvo okolja in podnebne ukrepe ter tudi prispeva k doseganju okoljskih in podnebnih ciljev Evropske unije. Prav tako z ukrepi strateškega načrta podpiramo razvoj podeželja. Cilji varstva narave in pridelave hrane so komplementarni. Proces usklajevanja strateškega načrta z drugimi resorji, z Evropsko komisijo, s pripravljavci okoljskega poročila in z deležniki je bil celovit in dolgotrajen, ravno s ciljem, da se najdejo kompromisne rešitve za doseganje vseh ciljev. Kot kompromisna rešitev je bila tudi v zadnji fazi pogajanj z Evropsko komisijo dogovorjeno, da se obseg območij za novo intervencijo plačila Natura 2000 poveča, tako da v zadnjem letu, torej v letu 2027 obsega skupno tisoč 700 hektarjev. Okoljsko občutljivo trajno travinje v obsegu 33 tisoč hektarjev je ravno tako bil kompromis, saj je Evropska komisija najprej zahtevala, da se trajno travinje v celoti na območju Nature 2000 razglasi za okoljsko občutljivo. Vlada se sedaj dogovarja z deležniki o spremembah strateškega načrta v zvezi z režimom oziroma plačilom Natura 2000 in so predlogi ukrepov že bili posredovani deležnikom v uskladitev in revidiranjem slojev okoljsko občutljivega trajnega travinja, ki bi kmetom omogočalo dejavnost kmetovanja in vodilo k zagotavljanju dovolj velikega obsega življenjskega prostora najbolj ogroženih travniških vrst, tipov in habitatov. Glede priporočila, da naj se zagotovi, da bo podnebne okoljske ukrepe iz strateškega načrta skupne kmetijske politike možno izvesti na kmetu in kmetijstvu vzdržen način ter da bodo uporabni, izvedljivi, trajnostni, finančna sredstva iz naslova skupne kmetijske politike pa naj se v celoti obdržijo v kmetijstvu oziroma kmetijskem sektorju, sektorju, bi želela izpostaviti; kjer je bilo možno, je Vlada zasledovala poenostavitev in zmanjšanje administrativnih bremen, na primer s pomočjo podpore javne kmetijsko svetovalne službe in z digitalizacijo digitalizacijo postopkov, vendar pa je pri ciljno usmerjenih ukrepih, kot so okoljsko podnebna plačila oziroma KOPOP ukrepi, ki naslavljajo zahtevnejše, nadstandardne, sonaravne kmetijske prakse, možnost poenostavljanja omejena, k vzdržnosti ukrepov pa prispeva plačilo za te ukrepe. Kot sem že omenila, so sredstva skupne kmetijske politike, ki jih ima na voljo Republika Slovenija, namenjena kmetijstvu s ciljem zagotavljanja prehranske varnosti, prav tako pa naslavljajo varstvo okolja in podnebne spremembe ter razvoj podeželja. Vendar pa je neposrednih plačil, ki so kot dohodkovne podpore, niso vezana na proizvodnjo, zaradi pravil Svetovne trgovinske organizacije ne moremo dodeliti le za pridelavo hrane, dostopna morajo biti tudi tistim kmetom, ki se odločijo za zagotavljanje okoljskih storitev, na primer, da imajo njivske površine v prahi ali pa, da se travniki vzdržujejo le s košnjo brez rejnih živali. 54. TRAK: o zahtevnih spremembah 200 hektarjev njivskih površin v stelnike bi želela pojasniti, da ukrep Natura 2000 plačilo v sprejetem strateškem načrtu ne zahteva pretvorbe 200 hektarjev njiv v trajno travinje na Ljubljanskem barju, ukrep velja le za trajno travinje in stelniki so prostovoljni ukrep v okviru ukrepov KOPOP. Torej, kar je pa bilo izpostavljeno in sem bila citirana, za vsem, kar sem povedala na vseh odborih in pa tudi na za njem odboru, stojim in tudi zagovarjam. Hvala. Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka mag. Nataša Avšič Bogovič. Izvolite. MAG. Spoštovana predsedujoča ministrica, državna sekretarka, poslanke in poslanci ter ostali prisotni! Poslanski skupini Svoboda zahtevo predlagatelja za izredno sejo Državnega zbora, s katero naj bi – v navednicah seveda - konstruktivno priporočali, na kakšen način učinkovito upravljati z območij Nature 2000, žal ne moremo razumeti kot iskreno politično dejanje pomoči ampak zgolj kot še en plehek opozicijski manever, ki sledi načelu kuj železo, dokler je vroče. Današnja točka predstavlja tako rekoč reprizo aprilske nujne seje pristojnih odborov, le da je bila takrat sklicana na zahtevo NSi. Prav tako je bila problematika, ki jo zopet izpostavlja SDS, že obravnavana v okviru izredne seje, ki jo je ravno tako zahtevala SDS na temu predlogu priporočil za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta. Naj povem takoj na začetku, da se priporočila, ki jih predlagatelj v veliki meri že predlagal, izvajajo, ob tem pa se vseskozi vodi dialog ter politika odprtih vrat z vsemi deležniki iz vrst kmetov in kmetic. Da je to zgolj poceni politični manever, ki, oprostite, malodane meji že na zdraharstvo, nas je najprej prepričal kar predlagatelj sam na pristojnem odboru. V uvodni besedi je namreč hotel pojasnjevati upravičenost zahteve in se zatekel k prozornim argumentom, češ da so se znašli pred dilemo ali naj zahtevo zaradi napredka v pogajanjih med kmetijsko ministrico in sindikatom kmetov umaknejo ali ne. Na koncu so pričakovano ugotovili, da tej Vladi ne more nič verjeti na besedo, zato se je obravnava te točke na odboru odvila bolj kot to, da niti ne verjamejo izjavam predstavnikov kmetov o izrednem napredku na področju Nature 2000. Predvsem skrbi dejstvo, da se predlagatelj in evropski poslanec Franc Bogovič na ozke strankarske interese. Za ozke strankarske interese poslužujeta pol resničnih in zavajajočih navedb in z njimi seznanjata evropskega komisarja za kmetijstvo. Pristojni ministrstvi sta na pristojnem odboru prejšnji teden argumentirano zavrnili navedbe evropskega poslanca o domnevno lažnih izjavah nekaterih strokovnih uslužbencev na Ministrstvu za naravne vire in prostor v času predstavitve programa upravljanja območij Natura 2000. Konkreten in blag odziv EU komisarja, ki v svojem bistvu ni v ničemer kakorkoli obremenjujoč za obe ministrstvi, je v manjšem delu zgolj dolžan odgovor na po uresničeni zavajajoče navedbe orkestriranega delovanja stranke SDS in evropskega poslanca. Omenjeno dejanje je torej posledica namere, da se sistematično in načrtno spodkopava vzajemno in korektno sodelovanje med kmeti in kmeticami z ministrico Ireno Šinko, ob tem pa ni zaznati, da ministrica Gibanja Svobode s kmeti in kmeticami ne najde skupnega jezika ali da po njihovem mnenju dela slabo. Kakorkoli, koalicija je na nujnih in izrednih sejah, četudi nekatere izmed njih niso imele prave vsebinske teže, vedno korektno in vsebinsko sodelovala, ob tem pa predlagala ter potrdila več izvršljivih ter realnih sklepov za napredek na posameznih področjih kmetijstva. Tako bo tudi danes. Kontradiktornost se kaže že v samem naslovu točke, saj predlagatelj kliče k učinkovitemu upravljanju Nature 2000, ob tem pa zahteva revidiranje Nature 2000 na način zmanjšanja območij. Ni odveč spomniti, da se je Janez Janša leta 2019 na svojem najljubšem komunikacijskem kanalu čudi v velikosti Nature 2000. Vemo tudi, da je po koncu njegove Vlade odstotek Nature 2000 postal prav takšen kot ga imamo danes. Najmanj neodgovorno torej od sedanje Vlade zahtevati takšne in drugačne posege v Naturo 2000, potem ko je priprava programa za upravljanje območij Natura 2000 trajala tri leta, pri tem pa je sodelovalo 31 organizacij in 250 posameznikov. Ni treba posebej omenjati sodnih praks in opominov s področja varovanja Nature 2000. Ravno tako potem, ko je prejšnja vlada za sabo pustila neusklajen strateški načrt skupne kmetijske politike za naslednjih pet let z več kot 240. pripombami Evropske komisije, katerih večina se je nanašala na okoljske ukrepe v kmetijstvu. Ministrica Irena Šinko je v kratkem času tudi dosegla kompromis z Evropsko komisijo in potrditev načrta. In nazadnje nas prepričevati v napačnost koncepta Nature 2000 po tem, ko gre trenutno ključna evropska zakonodaja v smeri večjega ohranjanja in obnova narave, tiste ki je še nismo docela uničili. Za Poslansko skupino Svoboda se varstvo narave in pridelava hrane ne izključujeta. To dejstvo pomeni tudi resnično učinkovito upravljanje Nature 2000. To smo konec koncev že dokazali v preteklosti. Tudi Nature 2000 ne razumemo zgolj kot omejitev, ampak predvsem kot vsestransko priložnost za Slovenijo tudi te vrste, da bomo lahko tudi v prihodnosti še vedno gledali na novo posnete dokumentarne filme o naši neokrnjeni naravi in izjemnem številu ohranjenih živalskih in rastlinskih vrst. Ne glede na to, kaj si mislimo o iskrenosti namer predlagatelja, bomo današnjo razpravo ponovno vzeli kot priložnost za pogovor o krepitvi upravljanja Nature 2000 in razumevanja slovenskega kmetijstva kot njenega neločljivega dela. Tudi nam je varovanje narave, zdrava hrana in trajnostno kmetovanje cilj, h kateremu smo zavezani z našimi dejanji vsak dan. So cilji, ki so tesno povezani z naravo in zagotavljajo trajnost. Tudi mi si ne želimo jesti samo hrane iz uvoza z dvomljivim poreklom in predvsem na pridelano na način, ki je okolju in zdravju praviloma bolj škodljiva od naše domače pridelave iz naše slovenske zemlje. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Franci Kepa. Izvolite. pozdrav predsedujoča. Ministrica, sekretarji, kolegice, kolegi! Omrežje Natura 2000 v vseh 27. državah članicah Evropske unije pokriva več kot 18 % kopnega in skoraj 6 % morskega ozemlja, v Sloveniji pa Natura 2000 predstavlja skoraj 37 % slovenskih površin. Ministrstvo za naravne vire in prostor in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, sta oblikovala predlog programa upravljanja območij za obdobje 2023-2028, vendar pa je novi predlog doživel veliko nasprotovanja. Ukrepi, ki so med kmeti vzbudili veliko nemira in dvoma v upravičenost, so povezani s kmetovanjem na zavarovanih območjih Natura 2000, kjer se uvaja bistveno strožji režim. Te strožje omejitve so bile po besedah predstavnikov Ministrstva za naravne vire in prostor predlagane zaradi poslabšanja stanja travniških vrst, metuljev, ptic in habitatnih tipov na traviških območjih Nature 2000, zaradi česar je država leta 2000 prejela opomin Evropske komisije. S sprejetim strateškim načrtom se je tako Slovenija zavezala, da bo ohranila 33 tisoč hektarjev trajnih travnikov znotraj Nature 2000, zato se območje okoljsko občutljivega trajnega travinja OOTT z dobrih 19 tisoč hektarjev povečuje na 32 tisoč 600 hektarjev. Predlagani omejitveni ukrepi so torej problem, ki močno vpliva na kmete. O tej problematiki so že potekale razprave tako v Državnem svetu kot tudi v Državnem zboru in na pristojnih odborih. V Poslanski skupini SDS smo zato predlagali priporočila, ki bi omogočala kmetovanje na območju Natura 2000 brez nepotrebnih dodatnih omejitev, zato smo predlagali, da se Vlada v sodelovanju z vsemi deležniki dogovori o najbolj primernem načinu upravljanja na območjih Natura 2000. 56. TRAK (VI) 15.50 (nadaljevanje) Opravi naj se tudi revizija območij Natura 2000 v Sloveniji, saj je nesmiselno, da nekaj obstaja na papirju, v naravi pa ne več zaradi različnih dejavnikov. Predlagali smo tudi prilagoditev okoljske zahteve za kmetovanje na območjih Natura 2000 na način, da kmetom ne bodo onemogočale kmetovanja. Podnebni in okoljski ukrepi iz strateškega načrta skupne kmetijske politike se morajo izvesti na kmetu dostopen način ter biti uporabni, izvedljivi ter trajnostni. Finančna sredstva iz naslova skupne kmetijske politike pa naj se v celoti obdržijo v kmetijstvu oziroma v kmetijskem sektorju. Predlagali smo tudi, da se zaradi vsega navedenega razreši ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana in ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko. Naš predlog priporočila je bil na seji Odbora za infrastrukturo zavrnjen. Vseeno upamo, da se je z našo zahtevo za izredno sejo nekaj premaknilo in da Vlada tudi vodi dialog z deležniki, kar je na seji odbora povedala ministrica za kmetijstvo. Ne smemo namreč pozabiti, kaj za vse nas pomeni hrana in pridelovanje. Slovenski kmetje varujejo naravo, uvajajo spremembe in se prilagajajo, vendar ne na tak način, da imajo vedno več prepovedi za kmetovanje. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo poslanec mag. Janez Žakelj. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsedujoča. Spoštovana ministrica, državna sekretarka, sodelavci obeh ministrstev, poslanke in poslanci! Povsod po Evropi okoljski predpisi omejujejo kmetovanje. Evropska komisija včasih predlaga in sprejema predpise, ki imajo negativen vpliv na predelavo hrane in obstoj kmetijstva. Okoljska nadomestila ne morejo biti opravičilo za tovrstne predpise, saj je oziroma bi morala biti pridelava hrane strateška usmeritev skupne kmetijske politike. Ta val omejevanja kmetovanja je zajel tudi Slovenijo. Natura 2000 res ni novost, je pa novost pristop te Vlade pri njenem izvajanju. Vlada brez posvetovanja s kmeti, ki jim predpisuje omejitve, sprejme predlog uredbe, ki vsekakor pomeni poseg v lastnino kmetov in v njihov način kmetovanja, torej preživetja. V času najhujših vojn, naravnih nesreč in splošnega pomanjkanja je slovenski kmet preživel po zaslugi zdrave kmečke pameti. Na območjih, kjer so kmetje še do nedavnega orali, kosili, sadili in obdelovali zemljo več stoletij ter s svojim delom ohranjali naravno krajino, je birokracija v 21. stoletju to prepovedala oziroma praktično onemogočila. Izgovori birokratov, da od nas EU zahteva poostrene ukrepe izvajanja Nature, so se izkazali za neresnične. Predlog uredbe pa so pravniki označili za neustaven. Po naših podatkih so dosedanjo oceno izvajanja Nature 2000 izvajale predvsem nevladne organizacije iz področja okolja, ki v kmetijstvu vidijo nasprotnike ohranjanja narave. Slovenski kmetje so skozi stoletja ohranjali naravo, saj navsezadnje od nje živijo. Kmetje tudi niso proti Naturi 2000. Borijo pa se za pravico kmetovanja na lastni zemlji. V Novi Sloveniji podpiramo njihove zahteve po prostovoljnem vključevanju v ukrepe Nature 2000. Tudi s prostovoljnim vključevanjem bomo, v to smo prepričani, dosegli okoljske cilje, kot so čista pitna voda, ohranjanje različnih vrst ptičev, metuljev, rastlin, torej biotsko raznoliko naravo, ohranili pa bomo slovenskega kmeta in pridelavo lokalne, kakovostne domače hrane, ki je eden od elementov varnosti. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Predrag Baković. Izvoli. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so razglašena v državah članicah Evropske unije s ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost, se imenuje Natura 2000, vsa ta območja so torej namenjena ohranjanju habitatov ter živalskih in rastlinskih vrst. Slovenija je v letu 2004 določila svoja območja Natura 2000 in jo sprejela kot pridružitveno obveznost ob vstopu v družino držav članic Evropske unije. 37 % površine naše prelepe Slovenije zajema Natura 2000, s katero se tako radi pohvalimo, a v isti sapi jo tudi grajamo, češ da zaradi nje ne smemo ničesar graditi in da zavira oziroma omejuje razvoj naše infrastrukture in gospodarstva. Zelena destinacija ali dežela tisočerih čudes in lepot narave sta le 2 izmed mnogih sloganov, ki jih uporabljamo za privabljanje turistov ter oglaševanje naše države. Takšne slogane imamo tudi zahvaljujoč visokemu odstotku Nature 2000, ki v razumevanju Socialnih demokratov ne pomeni oviro pri razvoju, ampak ravno obratno. Tako visok procent je dokaz temu, da smo država, da smo kot država neizmerno bogati z naravno dediščino, z raznolikostjo živalskih in rastlinskih vrst, smo država, ki je kljub vsem industrijskim revolucijam, tehnološkemu razvoju, pa tudi težki industriji preteklega časa uspela ohraniti in zavarovati naravo ter okolje, v katerem živimo in delujemo. Socialni demokrati se zavedamo, da časa za odločanje o tem, kako bomo upravljali z naravo in njenimi danostmi, nimamo več. Ukrepati moramo sedaj ter odločno, sicer bo prepozno. Natura 2000 ni namenjena temu, da bi ovirala ali zavirala razvoj držav, ni bila zamišljena kot poleno pod noge vsem, ki bi radi gradili, investirali ali širili svoje kmetijske dejavnosti. Natura 2000 je le eden izmed ukrepov ter projektov Evropske unije, ki stremijo k temu, da kot posamezna država in kot družina držav članic Evropske unije ohranimo tisti preostanek flore in favne, kar jo je še ostalo. Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da bi morali kot članica Evropske unije z najvišjim procentom oziroma odstotkom Nature 2000 ter takšno raznolikostjo naravnih danosti biti najglasnejši ali pa najmočnejši glas, ki kroji ter oblikuje politiko upravljanja z območji, ki spadajo pod tako imenovan režim Nature 2000. Slovenija ima zaradi svojih specifik s področja narave, pa tudi kmetijstva nemalokrat delno drugačno mnenje ter pogled na to, kako naj kot država sledimo priporočilom in direktivam Evropske unije, a to ni nič slabega, nasprotno, sami najbolj vemo, kako in na kakšen način upravljati z naravo, kmetijstvom in seveda tudi okoljem ker imamo sami največ izkušenj, s tem, kako hkrati ohranjati območje Nature 2000 in poskrbeti tudi za nadaljnji razvoj slovenskega kmetijstva, gospodarstva in seveda tudi iz gradnje pomembne infrastrukture in na nas in naših vladah, da poskrbimo za to, da bomo imeli pri kreiranih zakonodajnih priporočilih in pa pri direktivah Evropske unije kot članica Evropske skupnosti vidnejšo vlogo. Poskrbeti moramo za to, da bomo tudi v prihodnje kot država z najvišjim odstotkom Nature 2000 sami predlagali rešitve ter strategijo upravljanja teh območij. Z območjem Nature 2000 se pred tujci in tujo javnostjo vedno vsi radi pohvalimo in naj ta območja ne postanejo nepremostljiva ovira, temveč tudi priložnost, da jo bomo lahko več kot odlično izkoristili v naše skupno dobro. Hvala lepa.

Predlog priporočila opisuje potek vzpostavljanja območij Natura 2000, ki danes obsegajo 37 % ozemlja Slovenije. Nato priporočila opisujejo, kako je prišlo do povečanja obsega okoljsko občutljivega trajnega travinja, OOTT, iz 19 tisoč hektarov na 32 tisoč600 hektarov. Gremo po vrsti. Prvo poglavje, v katerem so navedeni razlogi za sklic izredne seje, je razdeljeno na 3 dele. Prvi ima naslov Opis tematike, kjer je v treh odstavkih, kot rečeno, povzeta zgodovina vzpostavljanja območij Natura 2000 v Sloveniji. Nič drugega. Drugo poglavje je naslovljeno Priprava novega programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028, kjer pa ni govora o celotnem programu, ampak se tu zgolj problematizira povečanje obsega okoljsko občutljivega trajnega travinja OOTT, o katerem smo že govorili na skupni seji Odbora za kmetijstvo in Odbora za infrastrukturo. O tem, da smo prav o tej temi že večkrat govorili najbolj zgovorno priča dejstvo, da so nekateri deli tega poglavja »copy paste« besedila priporočil za takojšnje reševanje slovenskega kmeta, ki smo jih obravnavali pred dobrim mesecem dni. S tem sicer ne bi bilo nič narobe, če ne bi predlagatelji končno priznali, da so sami predlagali takšno povečanje OOTT. Tretje poglavje z naslovom Neresnične navedbe predstavnikov Vlade Republike Slovenije pa se ukvarja samo s tem, kako naj bi predstavniki Vlade lagali in kako jih je evro poslanec Franc Bogovič razkrinkal in špecal evropskemu komisarju Virginijusu Sinkevičiusu, o učinkovitosti upravljanja območij Natura 2000 in predlogih za izboljšanje pa ne duha ne sluha, razen navedbe, da je Slovenija prejela od Evropske komisije leta 2019 opomin zaradi slabšanja stanja travniških vrst, metuljev, ptic in habitatnih tipov na traviščih območij Nature 2000, iz česar v bistvu izhaja potreba po povečanju območij OOTT. Košnja okoljsko občutljivega trajnega travinja je ključna za njegov obstanek in za varovanje habitatov, a kmetom okoljevarstvene omejitve onemogočajo, da bi v polnosti izkoristili to kmetijsko zemljo. In tu se lahko strinjamo, da bi morale biti subvencije, ki jih kmetje dobijo, da trajnostno gospodarijo na teh površinah v skladu z naravovarstvenimi omejitvami, tolikšne, da bi jim nadomestile izpad dohodka. Problem pa je, da denar ne raste na drevesu in da je državni proračun razmeroma omejen. In če se je prejšnja vladajoča koalicija v času krize brezglavo zadolževala, hkrati pa sprejemala zakone in podpisovala pogodbe o več sto milijonskih nakupih orožja po diktatu Nato pakta, potem tega denarja pač ostane malo. Čisto okolje, položaj slovenskega kmeta in tako naprej, zahvaljujoč bivši Vladi predlagateljev pač niso tako visoko na lestvici prioritet, kot recimo zaveze Nato. Res je, kmetijskih zemljišč ni na pretek in povečanje obsega okoljsko občutljivega trajnega travinja se vsekakor pozna, a tu je treba poudariti, da se je obseg kmetijskih zemljišč po podatkih Kmetijsko-gozdarske zbornice v zadnjih 25. letih zmanjšal za 85 tisoč hektarjev. Predvsem je šlo tu za najkvalitetnejša kmetijska zemljišča v ravninskih delih, na katerih so se zidale avtoceste, industrijske cone in lakirnice, diskontne trgovine, spalna naselja na podeželju, ker je bila gradnja tam cenejša kot v mestih in tako naprej. Za to niso krivi okoljevarstveniki, niso krivi mestni prebivalci, niti niso krivi kmetje, še najmanj pa zdesetkane živalske in ptičje vrste, katerih habitate se s širjenjem območij okoljsko občutljivega trajnega travinja poskuša ohranjati, medtem ko predlagatelji v teh habitatih vidijo nadomestek za vso kmetijsko zemljo, ki je bila v preteklih desetletjih uničena. Že od vsega začetka mandata se Vlada sooča z očitki, da naj bi bile okoljevarstvene omejitve ali pa kar okoljevarstveniki osebno krivi za slabo stanje slovenskih kmetov, celo za propadanje kmetij. Res je evropska kmetijska politika okoljske zahteve in cilje v novem obdobju zaostrila, čemur sledi tudi Slovenija, ampak ne zaradi okoljskih lobijev, temveč zaradi alarmantnih kazalcev stanja okolja. Poslabšano stanje travniških vrst, ptic in habitatov na zaščitenem naravovarstvenem območju si ni izmislilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, niti niso za poslabšano stanje krivi okoljevarstveniki,

med katerimi so najbolj prizadete prav žuželke, od katerih so nekatere ključnega pomena za ohranjanje pogojev pridelave hrane oziroma kmetijstva. Predlog priporočil, ki ga obravnavamo, je zgolj nova epizoda netenja sovraštva med mestom in podeželjem, med kmetijstvom in okoljevarstvom, med interesi delavstva in interesi kmetstva. Predlagatelji s to svojo zavržno politiko, s katero se domnevno zavzemajo za kmetstvo in hujskajo kmete proti okoljevarstvenikom, borcem za pravice živali, veganom in nenazadnje tudi mestnemu prebivalstvu, nabirajo poceni politične točke in skušajo profitirati tako iz slabega ekonomskega položaja kmetov kot iz zloma podnebja ter zdesetkanja habitatov živalskih in rastlinskih vrst. Prvo priporočilo, da naj se Vlada z vsemi deležniki pogovarja o načinu upravljanja območij Natura 2000, v Levici podpiramo. Drugo priporočilo, da naj pristopi k reviziji območij, pa ne. Mislimo, da za to ni nobenega razloga. 37 % Slovenije je pod varstvenim režimom Natura 2000. Varovanje habitatov in vrst je izrednega pomena za blažitev posledic podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti, predlagatelji pa se verjetno strinjajo, da trenutno ni potreb po tem, da bi ta območja povečevali. Tretjega in četrtega priporočila prav tako ne podpiramo. Znano je, da so v stranki predlagateljev priporočil tudi zanikovalci podnebnih sprememb, vseeno pa je neverjetno, da druga največja stranka v času največje okoljske krize planeta kot rešitev za obstoj kmetijstva vidi nadaljnje uničevanje narave zaradi nespametnih preteklih politik, v katerih so tudi sami sodelovali in katere sami še naprej zagovarjajo. Zaradi ohranjanja statusa quo svetovnega kapitalizma in imperializma smo prišli do točke, ko je ogrožen obstoj človeka na tem planetu. Ne moremo več podrejati okoljskih ciljev ciljem gospodarstva, kmetijstva in tako naprej, ampak je treba gospodarstvo in kmetijstvo spraviti v okvire okoljskih omejitev. Okoljska vzdržnost je tista, kateri je treba prilagajati kmetijstvo, pa tudi vse ostalo gospodarstvo in ne obratno. Peto priporočilo, da naj Vlada razreši Uroša Brežana in Ireno Šinko, je popolnoma deplasirano. Ministre postavlja in razrešuje Državni zbor. Ne rabimo Vlade, da nam to predlaga, pač pa naj predlagatelji vložijo interpelacijo, o čemer pa ne dvomimo, kar jo seveda zagotovo tudi bodo. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev k predlogu priporočila. Najprej se je prijavil Tomaž Lah. Izvolite. TOMAŽ Hvala za besedo. Ja, tudi jaz se strinjam z nekaterimi pravkar prebranimi stališči na koncu, torej iz vidika tega, da je današnja razprava oziroma da so ta priporočila, o katerih razpravljamo, torej o, o urejanju Nature 2000 v Sloveniji, pa te sugestije oziroma ki so bile itak na odboru, matičnem odboru torej zavrnjena, da gre v bistvu za nabiranje res poceni političnih točk in na poskuse dejansko, da se med seboj sprejo kmetje in ostali deležniki v prostoru, od okoljevarstvenikov, tako kot je bilo pač že tudi prej povedano. Namreč se mi zdi, da nekako ponavljamo vajo iz prejšnje, iz prejšnje zgodbe pri sklicu izredne seje na temo problematike ali pa reševanja slovenskega kmeta, pri kateri se je na to seveda seveda nekako ugotovilo, poglej ga zlomka, da je problem isti kot danes tukaj, se pravi tele, teh 1700 površin, kjer se zahteva travniških površin, kjer se zahteva kasnejša košnja in pa

in ne vem, če bo to ravno rešilo slovenskega kmeta. Seveda pa razumem in tudi podpiram vse tiste kmete, ki pa so vpleteni v te ukrepe in mislim, da je bilo danes, pa tudi zadnjič na obravnavi na matičnem odboru zelo jasno predstavljeno s strani predstavnikov obeh ministrstev, predvsem s strani ministrice za kmetijstvo, da so vsi ti problemi, ki jih pravzaprav obravnavamo in jih tukaj mogoče dosti preveč ponavljamo, že predmet reševanja tudi v sklopu pogajanj s kmeti, ki izhajajo iz njihovih protestov in pa tudi sicer v sklopu rednega delovanja pravzaprav obeh ministrstev. Ena zadeva, ki me seveda daleč najbolj moti in sem jo tudi že takrat poudaril, ko smo imeli problem, splošni problem kmetijstva in jo bom tudi danes. Kako lahko ena parlamentarna stranka, danes ena resna parlamentarna stranka sploh predlaga v tej državi zmanjševanje območij Natura 2000. Tukaj se moramo pa res vprašati, torej čemu pravzaprav ta območja Natura 2000 služijo. To služi temu, ker smo naravo že do neke stopnje uničili, na tistih območjih sicer kjer je Natura 2000 morda manj kot pa na ostalih območjih Slovenije, ampak to so varstveni mehanizmi, da je ne uničimo še bolj in Slovenija nima nesreče, da ima 37 % površin pod Naturo 2000, ampak ima srečo, ker smo lahko zelo veseli, da še imamo toliko obsežno, procentualno gledano, toliko obsežen del ozemlja naše države, kjer je narava še vsaj približno dobro ohranjena, da se lahko pogovarjamo dejansko o biotski raznovrstnosti in seveda o habitatih, to kar so nas zadnja leta pravzaprav kar polna usta, pa ne vem, če vsi pravzaprav dobro vejo kaj to sploh pomeni. Predlagatelji so se tudi sklicevali na dve uredbi, ki sploh še nista sprejeti, evropski, mislim. To je uredba o fitofarmacevtskih sredstvih, ki je še vedno v fazi osnutka in je bila že okoli tega tudi namerno ustvarjena velika panika brez vsake potrebe, in pa uredba torej o obnovi narave, ki pa je šele v fazi nastajanja, ampak tudi to uredbo bomo slej ko prej seveda imeli na mizi tudi v Sloveniji in jo bomo tudi potrebovali, verjemite, kajti treba bo ohranjati tudi naravo, kolikor se bo še dalo na območjih izven Nature 2000, tam pa smo ponekod že z melioracijami in komasacijami, ki smo jih izvajali intenzivno, recimo od 70. let prejšnjega stoletja naprej, tudi naravo že močno prizadeli in na tistih območjih je seveda biodiverziteta precej slabša kot pa na območju Nature 2000. Torej, še enkrat poudarjam, nikakor se ne bi mogel strinjati z zmanjševanjem območja Nature 2000. Seveda pa je jasno, da na tem območju morajo potekati seveda ukrepi, saj so tudi preko preko Evropske unije tudi financirani in seveda je jasno, da morajo kmetje povsod tam kmetje, kjer so prikrajšani zaradi ukrepov, ukrepov, biti ustrezno tudi potem finančno spodbujani, da te ukrepe izvajajo, da je treba iti čim bolj na prostovoljno in tako naprej, ampak to je bilo vsebinsko že tudi odgovorjeno s strani predstavnikov predstavnikov ministrstev. Obenem bi še mogoče rekel tako, predvsem na razpravi na odboru so me zmotila stališča nekaterih ki so, nekako se mi zdi, preveč zagovarjali neko tradicionalno kmetijstvo. Jaz mislim, da imamo mi strategijo kmetijstva za naslednje obdobje, 2023 do 2027, ki nekako predvideva preoblikovanje kmetijstva, torej tako kot se preoblikuje tudi druga področja glede na potreben zeleni prehod, torej v smeri trajnostnega kmetijstva, v smeri sonaravnega (nadaljevanje) in seveda jaz tudi mislim, da kmetje prvi ali pa mogoče najbolj vedo, bolj ko mi tu vsi skupaj, koliko je narava pomembna, ker so dejansko ves čas zelo z naravo povezani, Jaz mislim, da se kmetje to zavedajo, zato pa nekako ne more sprejeti, da se ustvarja, umetno ustvarja vtis, da je zdaj zaradi teh ukrepov, ki sem jih na začetku navedel in ki, kot rečeno, proti celotni površini, kmetijski, Sloveniji ne zajemajo tako velikega obsega, da je zdaj to največji problem slovenskega kmetijstva. Se pravi, dajmo razmišljati moderno, trajnostno in usmerjeno v razvoj kmetijstva

sami seji matičnega delovnega telesa, ampak nič za to, problem pa je, ker je ponovno ali navajal neresnice ali pa tako kot marsikateri slovenski predstavnik Vlade lagal. Če bi poslanski skupini predvsem Gibanje Svoboda podrobno prebrali naš predlog priporočila za učinkovito upravljanje območij Natura 2000, govorimo, če govorimo o Naturi 2000, o revidiranju območij in ne o zmanjšanju. Od leta 2013 do 2015 se je celo povečala območje Nature 2000 za 2 % in to revidiranje je bilo v prejšnji Vladi že predstavljeno določenim ljudem na ministrstvu, ampak so raje ne delali, kot pa bi kaj naredili in ne gre za nobeno neko bogaboječo zadevo, ampak gre za zadevo, ki se lahko, tako s skladno prakso EU, kot pa tudi iz drugih razlogov, lahko ta direktiva oziroma območje Nature 2000 spreminja. Če je prvotna določitev območij temeljila na napačnih znanstvenih informacijah, drugo, če je območje izgubilo svojo ohranitveno vrednost zaradi naravnega razvoja in pa tretje, če je bilo uničenje dovoljeno v postopku prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Zdaj, v Poslanski skupini SDS ne trdimo o tem, ali je treba Naturo 2000 območij zmanjšati ali pa povečati, trdimo pa, da to, kar imamo sedaj v Naturi 2000 zapisano, ni to, kar imamo v praksi. Mi še vedno trdimo, da če se ustavim pri prvi točki, če je prvotna določitev območja temeljila na napačnih znanstvenih informacijah in imamo informacije iz terena, da od leta 2000 do leta 2004 se je pri območju Nature, prvič, zelo hitelo, drugič pa pokleknilo pri vseh pogojih na drugi strani evropskih inštitucij, da bomo le čim več dali, samo da bomo imeli mir in še danes iščemo ptičke, žabice, metuljčke, ki v Naturi 2000 so, ampak teh ribic ne vidijo najstarejši kmetje v spodnji Savi, na primer na področju hidroelektrarn na spodnji Savi, na Barjanskem barju iščejo vse mogoče živalice, pa jih ne najdejo že več kot 20 let, ampak imamo problem z Naturo 2000 in tako naprej. Drugje iščejo še kakšne druge živalice. Skratka, v Sloveniji imamo tak fenomen, da iščemo živalice, ki jih na tem področju ni in s tem delamo okoljsko škodo, gospodarsko škodo in nenazadnje škodo tam, kjer ste vsaj trenutno koalicija najbolj glasni, okoljska. Na samem odboru sem pozval Ministrstvo za naravne vire in prostor, da pokaže spremenjena nekatera območja, kjer so v preteklosti uvajali ta okoljsko občutljivo trajno travinje, strožji režim košnje po 1. zakaj, ker imamo v Poslanski skupini SDS ne pol resnice, ampak dokazane zadeve s strani ministrstva z uradniki, ki verjetno delajo, ne glede na to katera Vlada je, da je z takšnimi ukrepi, se doseže ravno nasprotno, kar se želi doseči in zato še enkrat pozivamo, da na Poslansko skupino SDS, Ministrstvo za naravne vire pošlje uraden dopis s spremenjenimi območji, da bomo pokazali potem slovenski javnosti, kar imate vi na ministrstvu od leta 2019, da takšni drastični ukrepi, kot so sedaj predlagani, 62. TRAK (VI) 16.20 kar je zapisano in to so podatki z ministrstva, še tiste travne površine na katerih so pred uvedbo strogega režima našli ogrožene vrste, so zaradi zaraščanja postale neprimerno rastišče za ogrožene vrste. Torej, namesto da bi pomagali smo jim, smo jih v bistvu pregnali, saj je spremenjen habitat ni več ustrezal ogroženim vrstam. Toliko o tej okoljski osveščenosti iskanja nečesa, kjer tam ni. Bodimo praktični. Prej je kolega iz Poslanske skupine Nova Slovenija, gospod Žakelj lepo povedal, iščemo zdravo kmečko pamet. Zdrava kmečka pamet je na terenu, mi jo pa ne najdemo v naših predpisih. Druga stvar, da naša politika na tem področju ni iskrena, da gre za nek političen poceni manever, ja eden mora na določene stvari opozoriti, če jih na ministrstvu skrivajo, če ne dajo nobenih izjav za javnost ali pa če, bog ne daj, da bi kmetijsko politiko kreirala na primer stranka Levica. Zadnja verjetno štiri ali pa šest let, slovenskega kmeta in slovenskega kmetijstva verjetno dejansko ne bi bilo več, ker bi ga skupaj z okoljskimi neaktivisti, ampak z okoljskimi ekstremisti nagnali iz tega naravnega kmetijskega habitata. Bilo je tudi rečeno, da je odgovor evropskega komisarja, okej, zdaj jaz nisem vrhunski poznavalec angleščine, ampak tretji odstavek, četrti odstavek, peti odstavek gospoda Sinkevičiusa lepo pokaže, da so se slovenski uradniki, predstavniki predvsem Ministrstva za naravne vire in prostor dejansko zlagali. In tukaj imamo potrditev, da eno se dogovarjajo s slovenskimi deležniki, predvsem na področju kmetijstva, drugo pa kaj je, očitno delate na evropskem Lahko vam preberem v angleščini, lahko damo tudi uradno prevesti, ampak lepo napiše kaj je komisija zahtevala. In ni zahtevala to kar poslušamo od februarja glede Nature 2000 in pa problematike okoljsko občutljivih trajnih travinj. Bilo je tudi rečeno, da je prejšnja Vlada v Bruselj poslala neusklajen program skupne kmetijske in skupno kmetijsko politiko. Povejte mi, katera Vlada je katerikoli akt poslala v Evropsko unijo in so rekli: bravo, super, brez kljukice? Seveda je Evropska komisija zahtevala določene pojasnitve, določene strožje ukrepe. In glej ga zlomka, ta Vlada je v spremembi pokleknila pred evropsko, jaz jaz bom rekel okoljsko politiko, ne samo zaradi tega, ker ste sprejeli uredbo prej preden se je karkoli sprejelo na evropskem parketu. In poslušamo, ja, saj slej ko prej bomo morali nekaj sprejeti. Spremljate kaj se dogaja v Evropskem parlamentu? Glasovanja 44:44 in podobno glede posameznih uredb. Evropska politika, sploh kmetijska, je, vsaj po mojem mnenju, pa gledam slovenskega kmeta, ne nizozemskega ali pa belgijskega, malo zašla, malo preveč odrinila kmeta in prisluhnila okoljskim aktivistom. Pa pustimo ob strani, da se nam verjetno nekje v Afriki, sploh pa na Kitajskem, pa verjetno tudi v Braziliji, Indiji smejijo in si mislijo, joj, kako neumni so tej evropski politiki. V tej agendi zelenega prehoda, reševanje podnebnih sprememb delajo take neumnosti, mi pa z lahkoto kurimo gume sredi Kenije v površini, ogromnih, ogromnih nogometnih površin na Kitajskem – koliko? - vsakih 14 dni odprejo novo termoelektrarno. Ampak glej ga zlomka, svetovno podnebno krizo bo reševal slovenski kmet, in to najraje na tistih ne lepih prekmurskih ravnicah, ampak na tistih OMD področjih, kjer sem že rekel, da očitno bo treba imeti kakšno delovno akcijo vsaj predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, pa tudi za naravne vire in prostor, pa morda tudi poslancev Državnega zbora, da boste oziroma da bomo sami videli, kako očitno luštno je to kmetovanje na teh področjih, kot da slovenski poslanec v povprečju ni šel, v rokah imel, ne vem, motorne žage ali pa kosilnice in se spopadel s tem ali bo njegov oče, tast ali pa sam uspešno obrnil nakladalko ali pa morda mu bo bala ušla dol v gozd. Ker tako izgleda reševanje evropske kmetijske politike na plečih slovenskega kmeta, ki se trudi, da preživi in obdeluje tisto, kar očitno mu s preresnimi okoljskimi vplivi načrtuje evropska politika v obrambi narave in pa zelenega prehoda. Zdaj, naslednja stvar, bilo je tudi večkrat rečeno, češ prejšnja Vlada se ni dobro izpogajala na področju skupne kmetijske politike in pa Natura plačil. Ampak glejte, no, Natura plačila v osnovi niso bila namenjena novim površinam, želja je bila, da se Natura plačila ukvarja z obstoječimi območji in bila je želja, da se ta plačila delijo iz okoljskega ne pa iz kmetijskega dela. Ampak sedaj iščemo nove površine. Zdaj ali jih bomo iskali prostovoljno ali kako drugače, se boste morali tamle na ministrstvih očitno še dogovoriti in potem usklajeno sedeti na sestanku s predstavniki kmečkih organizacij. In pa to reševanje kmetijske politike na okoljski način želite dati iz plačil kmetijske in ne pa okoljske politike. Celo več, jaz osebno, pa tudi kar se s kolegi v Poslanski skupini SDS pogovarjam, pa še enkrat ponavljam, mislimo, da je ta Vlada pri reševanju te zadeve glede trajnih travinj prehitro pokleknila, češ brez povečanja tega nam Evropska komisija ne bo potrdila skupnega načrta skupne kmetijske politike. Osebno mislim, da če bi bila bolj resna pogajanja, ampak ne samo s strani ministrice ampak še koga drugega na evropskem parketu, bi lahko te kompromise zožali, ne pa da smo pristali na kompromise, kjer se številke celo povečujejo. Tako da ne samo, da je na to tukaj namignil že evropski komisar, ampak očitno je ta Vlada raje malo popustila, pa je imela mir na evropskem parketu, doma pa upala, da ne bo kakšnega resnega viharja. Tako da, ne, tisti, ki govorite, da gre za nek poceni političen manever, ne gre za resno razpravo o slovenskem kmetijstvu in o območjih Nature 2000, veseli smo, da imamo Naturo 2000, ampak še enkrat, vsake toliko časa kot je treba avto peljati na tehnični pregled, kot je treba druge stvari revidirati, mislimo, da je prav, da se tudi na območju slovenskega ozemlja in pa v nek pogled pri Naturi 2000 vprašamo ali so mogoče katera območja iz Nature 2000 že pobegnila v smislu razvoja ali pa morda, kot še enkrat ponavljam, se najdejo nova območja, ki bi jih bilo potrebno dati v Naturo 2000. Ampak še enkrat, dati v Naturo 2000 tisto, kar je tam, ne da se kakšna okoljska organizacija spravi in zavira kmetovanje in pa gospodarstvo, zato ker so se pač spomnili in začeli iskati nekega metuljčka, ptička ali pa ribico tam, kjer ga nikoli ni bilo in ga verjetno tudi nikoli ne bo. In še enkrat v tem drugem izvajanju,

a kljub temu ohranjati živalske in rastlinske vrste, habitatne tipe in slediti okoljskim ciljem. To je bistvo tega. Bistvo tega. Ja in vroče je, če se odzovem na eno izmed stališč poslanskih skupin koalicije, celo je vroče, dobesedno, pa tudi zaradi ognja, ki ste ga v koaliciji, v Vladi zakurili sami. Ko sem poslušala stališča poslanskih skupin, se sprašujem oziroma postavljam neko vprašanje, ali se komu res zdi nepotrebno v hramu demokracije v letu 2023, spregovoriti o zahtevnih in ključnih težavah v državi. Tokrat o kmetijstvu. Ja, očitno. Očitno je to nepotrebno. Nekateri ste ta naša priporočila oziroma sklic za današnjo sejo imenovali zavržno dejanje. Veste kako hude besede so to. Nekdo nas je poimenoval celo zanikovalci okoljskih, okoljevarstvenih sprememb oziroma nasprotnike narave. Ne vem, lahko rečem samo ojoj. In nekdo je celo rekel, da ponavljamo vajo. Dragi moji, očitno bo treba vajo ponoviti še večkrat, tudi na katerem drugem področju. Torej, mi smo v priporočilih zapisali, da se Vlada v sodelovanju z vsemi deležniki, torej tistimi, ki so kakorkoli vključeni v kmetovanje, dogovori o najbolj primernem načinu upravljanja na območjih Natura 2000. In zdaj tu lahko postavim neko nasprotno trditev, kot je bilo prej rečeno od kolega iz Svobode, kako lahko največja parlamentarna stranka, torej trenutno največja, se ne zaveda pomena slovenskega kmetijstva. Namreč v strateškem načrtu skupne kmetijske politike 2023-2027, piše, in to sem jaz že večkrat na mnogih odborih prebrala, pa bom samo krajši del. Torej: »Krovna usmeritev slovenskega strateškega načrta 2023-2027, je v kontekstu prehranske in energetske draginje ter podnebnih in okoljskih izzivov zagotoviti trajnostno pridelavo hrane na celotnem območju države in povečati samooskrbo, pri čemer so pomembna vsa območja in vsa kmetijska gospodarstva, ne glede na velikost, usmeritev ali tržno usmerjenost in v sistemu preskrbe s hrano so pomembni vsi proizvajalci.«, konec citata. Vse besede, prebrane, zapisane, imajo svojo težo. Pa ste dobro slišali, krovna usmeritev. Krovna usmeritev, vendar praksa, to kar pripovedujejo ljudje s terena, pa dokazuje, da spoštovana Vlada, vaša smer očitno ni pravilna, ni učinkovita in zaskrbljujoče je, da ste v bistvu pravzaprav tudi na tem področju izgubili kompas, in da na žalost kažipotov do ciljev pač ne znate brati. Skrbi nas namreč vse, tako kmete kot vse ostale slovenske državljane, ki se zavedamo pomena slovenskega kmetijstva, izjemnega pomena slovenskega kmetijstva. Ministrica za kmetijstvo je v medijih glede pogajanj s kmeti povedala, torej da bosta obe ministrstvi v roku desetih dni pripravili predlog prostovoljnih ukrepov s katerimi se nadomesti režim in ukrep plačila Natura 2000. Usklajen predlog bo torej poslan na Evropsko komisijo, kajti ta bo na koncu tista, s katero se bomo morali spet dogovarjati ali nam bo odobrila prostovoljni režim ali ne. Konec ministričinih besed. Ampak potrebno je povedati, da je v primeru skupne kmetijske politike Evropska komisija namensko dala možnost državam članicam, da same oblikujejo ukrepe, ki so prilagojeni na njihove naravne danosti in s katerimi lahko spodbujajo lokalno kmetijstvo. Evropska komisija pa je oblikovala dobre kmetijske okoljske prakse, ki so podlaga za izvajanje plačil, ampak tudi te pogoje država članica lahko prilagodi. A drži? Drži. In poglejte, Slovenija je to obvezo pa prevzela v bistvu v celoti, Avstrija, Avstrija je recimo vključila listo izjem za najrazličnejše kulture, predvsem v sektorju zelenjave, (nadaljevanje) ki so čez zimo preorane, določila nadomestno obvezno pokritost v jesenskem času in še kaj. Medtem ko se bodo torej zaradi odločitve naših uradnikov slovenski zelenjadarji, pridelovalci krompirja in še kdo znašli v velikih težavah, bo imel ukrep v Avstriji in Nemčiji le minimalne vplive. To je bistvena razlika. Na ministrstvih, na obeh oziroma tudi na Vladi ste ves čas iskali izgovore tako zelo, ki jih radi slišimo oziroma radi izgovorite oziroma jim mi neradi slišimo, češ, Bruselj je kriv, Bruselj določa, ah ta Bruselj?! In na vprašanje evropskega poslanca Bogoviča torej evropski komisar Sinkevičius odgovoril in postavil trditve predstavnikov Ministrstva za naravne vire in prostor na laž. Iz laži v laž ste šli. In veste zakaj? Ker ste izvirni greh storili takrat, ko k sodelovanju niste povabili kmetov kot ključnih deležnikov in lastnikov zemljišč. Ni bilo dialoga in zdaj gori tisti ogenj in zdaj ga gasite in postavljate trditve tako, da na koncu pač v državi več ne vemo kdo pije, kdo plača. Še nekaj, evropski parlament, torej ta ta zloglasen Bruselj, ne more in ne sme biti kraj, kjer predstavniki slovenske države zgolj kimajo evropskim uradnikom, ker slovenski politiki klonijo pred evropskimi uredbami, celo tistimi, ki jih še ni. Uspešna država, uspešna slovenska politika torej gre v Bruselj z natančnim, argumentiranim stališčem in se z vsemi strokovnimi argumenti mora postaviti za svoje lastne državljane in uspešno razvojno pot naše države. Že enkrat sem povedala besede, ki jih je izrekel že že zdavnaj George Washington: Noben narod ne more napredovati, če ne razume, da je v obdelovanju zemlje prav toliko dostojanstva kot v pisanju pesmi. Pa lahko kdo od vas o o tej modrosti argumentirano nasprotuje? Seveda ne. Potem pa, prosim, popeljite Slovenijo, slovenske kmete, na pot dostojanstva in blaginje. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Hvala lepa. Besedo ima poslanec Predrag Baković. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi! Jaz sam razumem poanto demokracije, razumem tudi nalogo opozicije, da spremlja da spremlja njene odločitve, budno spremlja in tudi odreagira in seveda postavi tudi take teme na na mizo, kot je današnja. In seveda razumem tudi to, da ko se Vlade zamenjajo, se zamenjajo tudi ministri, državni sekretarji. nekako se ne morem znebiti občutka, da v tej naši Sloveniji, recimo, ko se zamenja vlada, ko se stopi desna in nastopi leva, se pojavi še nekaj drugega. Pojavijo se bolj aktivni napadi zveri, nezadovoljstvo slovenskega kmeta se poveča, pojavlja se retorika v stilu: kmet je razredni sovražnik te vlade in podobno. Vendar to ne drži. Napadi zveri se dogajajo konstantno. Slovenski kmet ima bolj ali manj ves čas iste težave, ne glede na to, katera vlada je na oblasti. Seveda je bolj aktivna opozicija trenutna, ki pa seveda takoj prične aktivno izpostavljati te težave kmetov, ki pa trajajo že vrsto let. Kot sem že omenil, napadi zveri se dogajajo ves čas, vendar jaz se ne morem znebiti občutka, da imajo veliko medijsko pozornost ravno v času, ko je desna politična sfera v opoziciji. In tako seveda je tudi z Naturo 2000. Že v svojem stališču sem povedal, da je Natura 2000 družbena zaveza, ki jo je Slovenija ob vstopu v Evropsko unijo sprejela kot pridružitvena obveznost. Če se ne motim, je bila takrat sedma vlada, Vlada Antona Ropa, kmetijski minister, takrat je bil Franci But. In danes problematizirati, zakaj je 37 % slovenskega ozemlja pod Naturo 2000 je jalov posel. In to je dejstvo. In jaz mislim, da je naloga,

so dogovori, potekajo dogovori, kmetijska ministrica je, je v dogovoru z njimi in seveda vem, da tudi kmetje sami v večini razumejo omejitve iz Nature 2000 in bodo morali in večinoma tudi sobivajo z Naturo 2000 in tukaj pravzaprav se pojavi vprašanje, rekel, opozicija, če je to leva opozicija sposobna take primere izpostavljati, kot jih izpostavi pozicija z desne politične sfere. Kajti, kot sem že omenil, vsa ta dogajanja okrog slovenskega kmeta, so težave prisotne pravzaprav že vrsto let. Desna stran jih dobro unovči, jih dobro, dobro izpostavi in jasno je tudi, da gre tukaj pravzaprav nenazadnje tudi za pobiranje političnih točk, kar pa ne bi smelo biti cilj naše skupne politike, tako desne ali leve opcije, temveč bi moral biti skupni cilj to, da najdemo ustrezne rešitve, da se pogovorimo brez fig v žepu, v žepih, brez nekih kalkulacij, da, kdo bo kaj imel od tega in poskušamo najti resnično tisto, kar je pomembno za slovenskega kmeta, seveda, če so omejitve prehude in če slovenski kmet ne more učinkovito gospodariti na svoji zemlji in pridelati pridelke, kakršne pač že prideluje, v tem trenutku, potem seveda moramo stopiti skupaj, najti te rešitve in verjamem, da ministrstvo to tudi, Zato pogrešam morda malo več sodelovanja, našega sodelovanja političnega, ne, ne kar se tiče ministrstva, gotovo sodeluje dobro in menim, da nekaj te retorike v stilu, da je ta Vlada oziroma da je slovenski kmet sovražnik, razredni sovražnik te Vlade, pravzaprav ne pripomorejo k temu, da da najdemo nek skupni dialog in seveda tudi ne pripomorejo k temu, da slovenski kmet razume, da gre za politiko celotne države,

hvala. Kolega Bakovič je govoril, da problemi so vseskozi isti. Zdaj, mi danes na tej izredni seji govorimo o priporočilih za učinkovito upravljanje območij Nature 2000 in tukaj je kar nekaj momentov, ki niso problem že ne vem koliko let, gre se za izvajanje strateškega načrta skupne kmetijske politike in potem spremembe, kar je nastajalo vsaj večinsko v obdobju te Vlade in pa gre za to, da je pač Ministrstvo za naravne vire v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave oblikovalo ta operativni program upravljanja območij Nature 2000 za obdobje 2023-2028, ki sta na terenu doživeli veliko vprašanj, negodovanje, jeze in predvsem zaskrbljenih vprašanj, kaj se gre ta Vlada na teh dveh ukrepih, ker ti ukrepi, po mnenju mnogih, s katerimi se sploh v zadnjih dneh pogovarjam, je glavno vprašanje njihovo, pa kaj kdo še tam gor dela kar z zdravo kmečko pametjo, ali skušate slovenskega kmeta narediti kot dežurnega krivca in seveda so kmetje zelo jezni, ko poslušajo, češ kako mora tudi slovenski kmet pomagati reševati podnebne spremembe na celotnem svetu. In nenazadnje, zakaj smo se odločili za sklic izredne seje pa je to, da smo dobili odgovor evropskega komisarja, za katerega niti ne vem, kateri politični stranki pripada znotraj evropskega političnega parketa, ampak še enkrat, njegov odgovor, lahko ga damo prevesti, če komu dela angleščina težave, vsaj v štirih odstavkih, kaže na to, da to, kar smo poslušali, vsaj jaz po radiu, kaj se je dogajalo na Igu,

izredno sejo glede stanja na področju kmetijstva, kjer smo tudi deloma imeli eno izmed, mislim, da devetih priporočil, ki bi se je dotikalo območja Nature 2000, da očitno te besede, ki so bile izrečene predvsem v slovenskem parlamentu, v Državnem svetu in tukaj v Državnem zboru, ni tisto, kar je nekako bilo dogovorjeno oziroma obljubljeno na evropskem parketu. Tukaj je bilo rečeno javno s strani ministrice, gospoda državnega sekretarja na Ministrstvu za naravne vire, Evropska komisija to zahteva in ni debate. Odgovor, predstavniki ministrstev daje ne samo na spolzko, na spolzek politični parket, ampak dejansko kaže, da to kar predstavniki trenutne Vlade govorijo v Državnem parlamentu, ni to, kar govorijo na, v evropskih inštitucijah. Skratka, lahko bi rekli, če povemo po domače, da očitno ali predstavniki slovenske Vlade zavajajo ali pa, kot znamo reči, verjetno tudi malo lažejo. Tako da mi želimo z to izredno sejo še enkrat opozoriti, da ne skočiti nekam, ker Evropa o nečem razmišlja. Pa še enkrat, pa že mi mislimo, da Evropa napačno razmišlja na tem reševanju okoljskih, podnebnih pa kmetijskih problemov v Evropi, da Slovenija, ja, je lepa, ampak na žalost za razliko od kakšne Nizozemske je naša ravnina prislonjena velikokrat v breg in da so tukaj še druge značilnosti, na katerih večkrat debatiramo, pa predvsem, ko vsako leto prebiramo poročilo o stanju v slovenskem kmetijstvu, kjer opažamo, da se tam pa tam kakšne zadeve odpravljajo, ampak imamo določene naravne danosti, zaradi katerih mi v Poslanski skupini SDS menimo, da ni prav, da se evropsko kmetijstvo rešuje na majhnih, še enkrat, ravnina, v hrib prislonjenih kmetijah, ki so majhne kmetije. Mi se ne moremo primerjati z velikimi kmetijskimi površinami kot jih imajo v marsikaterem delu Evrope. In da ko Evropa narobe kihne, mi to takoj sprejmemo, to je nelogično. Zakaj sami sebi delamo škodo? In še enkrat, ne delamo škodo samo slovenskemu kmetijstvu, prej smo skušali že dokazati in še enkrat apeliramo na Ministrstvo za naravne vire, da dokaže, kar je že znano v praksi in na ministrstvu, da s tako grobimi posegi na ta področja delamo škodo, čeprav veliko govorimo o tem, kako zadeve rešujemo in to so novi momenti, ki jih vsaj, bom rekel, do 1. januarja ne slovenski kmet ali pa 1. januar, par mesecev gor ali dol, slovenski kmet ni zaznal, ampak sedaj se sprašuje, zakaj se to dogaja in, še enkrat, zakaj se te spremembe dogajajo na plečih slovenskih kmetov. In ja, nismo se mi v Poslanski skupini SDS spomnili, da očitno ta Vlada nima rada, če želite, da ne bom rekel, da je razredni sovražnik kmet tej Vladi, ampak kmetje na terenu sprašujejo, zakaj se kljub vsem težavam, ki so in še niso rešene, tukaj se verjetno s kolegom Bakovićem strinjamo, zakaj se pojavljajo novi momenti, ki delajo vse še slabše. In tega kmetje ne razumejo. Jaz verjamem, da marsikateri povprečen slovenski kmet, z vsem spoštovanjem, mu dol visi ali je ministrica iz kvote Gibanja svobode ali SD ali Nove Slovenije ali SDS, pač je ministrica. ministri se menjavajo, ampak očitno nekateri uradniki imajo pod kakšnim ministrom večjo voljo, da počnejo neumnosti v tem primeru, marsikateri minister pa bolj po mizi udar in reče, fantje in dekleta iz mojega ministrstva takih neumnosti ne boste počeli. Še na en moment bom opozoril, ko se skuša nekako netiti, je bilo prej rečeno, nek boj med okoljevarstveniki in pa kmeti.

nek začetek reševanja tega konflikta in združimo Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za okolje, pa naj se najprej znotraj hiše skregajo, potem pa ne pridejo z rešitvami. Ne pa, da slovenski okoljevarstveniki in slovenski kmetje in slovenska politika hodi na eno ministrstvo, kjer dobijo odgovor a, pride na drugo ministrstvo, pride odgovor ž, vmes se ljudje spotaknejo še na agencijah, skladih, direkcijah in direktoratih, kjer ima vsak neko svoje videnje in smo rekli, evo, imamo priložnost, vsaj spravimo te ljudi nekako skupaj za skupno mizo in naj se na njihovih zaprtih sestankih dogovarjajo kaj želijo narediti. Pa smo videli, da tudi tisti ukrep ni bil uspešen, morda zaradi premajhnega časa delovanja tistega skupnega ministrstva, ampak želja je bila, da se zadeve rešujejo, ampak danes se dogaja ravno nasprotno. Želja je, in to ne Poslanske skupine SDS, ampak očitno nekoga drugega, da slovenski kmet plačuje ceno, ki so si jo zamislili nekateri okoljski, vladni ali pa nevladni predstavniki. Najlepša hvala.

Moja razprava je šla vendar v smeri, da tako Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo kot tudi za naravne vire in prostor, najdejo konsenz s kmetom in nenazadnje, da so ga našli, je potrdil tudi sindikat kmetov, kjer so v pogajanjih dosegli to, da se po, da ne bi bili ti ukrepi za kmeta prostovoljni in seveda, da naj bi nove ukrepe oblikovali tudi skupaj, in zato govorim o temu, da je naloga ministrstva, ki jih tudi, obeh ministrstev, ki to tudi počnejo, da poiščejo skupni konsenz in se in se potem tudi uskladijo in verjamem, da zadeve dobro tečejo. Hvala

torej kaj sploh je in kaj vse obsega ali pa seveda nam tega ni želel tukaj predočiti, ker se mi zdi, da pač predvsem izpostavlja položaj kmeta, tukaj v tem sklopu je pa seveda še marsikaj več. Torej Natura 2000, kaj je cilj ali pa tudi namen, je seveda povečati neko biotsko pestrost v Evropski uniji za bodoče rodove, pa spodbujati in sobivanje ljudi in narave. Jaz se bom pa zdaj vrnila še malo bolj nazaj, ker vidim, da se rado pozablja, pa bomo začeli tam nekje 2004. Torej, Natura 2004, torej to območje je bilo vzpostavljeno leta 2004, in je že takrat predstavljalo 35 % ozemlja Republike Slovenije, dodatno so bile potem v maju 2008 določeno še območje, ki je se potem povečalo za 1,7 %. Torej prvi tovrstni program je bil sprejet že leta 2007, ker je bilo 35 % območja Nature, potem je bilo osem let kasneje še procent oziroma 1,7 % zraven, kmete pa zdaj razburja predlog programa, kjer so procenti še vedno enaki in je predviden do leta 2028. 2028. Območja Natura 2000 so bila določena po nekem, v nekem kompleksnem večletnem procesu, ki ga je najbrž budno spremljala seveda tudi Evropska komisija. Strokovno podlago za Naturo 2000 so pripravljali različni resorji in strokovne službe vse od leta 1999. Med njimi so bili tudi resorji, ki danes ali pa mogoče ja, ki tudi programu celo delno nasprotujejo. celo delno nasprotujejo. Potem sem si ta prvi operativni program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013 kjer se tudi prvič omenjajo ti različni, ta območja, kjer je bilo 35 % prvič omenjeno, ki je zdaj tako problematičen. potem sem pogledala, katere strokovne inštitucije so bile, 69. TRAK (VI) 16.55 (nadaljevanje) recimo, so ta program podpirale, pa ga tudi pomagale razvijati. Imamo torej Ministrstvo za okolje in prostor, ne bom vse jih naštevala, Kmetijsko svetovalna služba, Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in tako dalje. Torej, ta omenjeni priročnik iz leta 2007 je vseboval tudi en predgovor, ki sem si ga prebrala, ne bom vam prebrala celega. Med drugim, napisal ga je takratni minister Janševe Vlade Janez Podobnik, citiram: »Sprejetje tega programa je bil dolg in zahteven proces, pri katerem je sodelovalo veliko ljudi iz različnih institucij. Ob tej priložnosti se za to zahvaljujem vsem, ki ste s svojo aktivnostjo prispevali k nastanku tega kvalitetnega dokumenta, z željo, da se ta aktivnost in sodelovanje nadaljujeta tudi pri njegovem izvajanju.« Kaj želim zdaj s tem povedati? Torej, da je Janševa vlada takrat podpirala ta program, pa čeprav je bila takraten obseg Nature 35 % in je seveda se to vleklo. Zdaj pa ne vem, torej sedaj je na enkrat ta odmerni odstotek je na enkrat problematičen, ne razumem tega. Takrat ni bil problematičen. Me zanima, če so ljudje sploh vedeli, kmetje so vedeli takrat za to? Jih je kdo sploh informiral? tega sploh ne vem… Glejte, jaz bi rada samo to dodala, Natura 2000 niso samo omejitve. Je tudi program, ki odpira mnoge priložnosti in mnoge možnosti na področju varstva narave, na področju kmetijstva, turizma, ne vem, celo dodatnih zaposlitev in tako dalje. Tako da Natura 2000 je eno pomembnejših naravovarstvenih sredstev za prihodnost naše države. Za to pa je potrebno skrbno, dolgoročno in uravnoteženo načrtovanje, kar seveda Natura 2000 tudi vsebuje. Naša Vlada, torej ministrstva pa tudi tukaj to izvajajo oziroma se proaktivno odzivajo.

Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi, predstavniki ministrstva, ministrica! Natura 2000 je bila sprejeta leta 1992. Kaj v bistvu ima, v čem ima podlago to ime? Natura 2000 ima podlago v tem, da se je Evropska unija takrat v tem zavezala dokumentu, da bo do leta 2000 sprejela, vzpostavila omrežja varovanih območij. Podlaga za to Naturo 2000 je bila pa direktiva o pticah iz leta 1979, to je bila pravna podlaga in pa leta 1992 je bila ta direktiva o pticah dopolnjena seveda z direktivo o habitatih. Habitate, pač poznamo različne vrste, od podnebnih, travniških in in tako naprej in gozdnih. In ti habitati so v bistvu bili namenjeni temu, da se vrste, ki živijo v teh habitatih, poskušajo te vrste, ki so ogrožene, ohraniti. Zato je bilo treba tudi ohraniti te habitate. In to, kar se danes pogovarjamo, je v resnici ta, bom rekel, sledenje temu cilju, kako zaustaviti izgubljanje biotske raznovrstnosti in pa prispevati k ohranjanju narave ter trajnostnemu razvoju. Mi zelo radi govorimo, kako je lepo na podeželju, v teh travnatih, bom rekel, cvetočih travnikih in livadah, ampak za to, da imamo cvetoče travnike, livade moramo imeti lepi čeveljc, moramo imeti rdečo murko, moramo imeti zvezdnato kukavico, moramo imeti kranjsko lilijo, moramo imeti velikonočnico. To so rastline, ki so ogrožene rastline. če želimo pač ne se srečati z zeleno puščavo, ki jo predstavljajo travniki, ki jih danes gledamo, pokošeni petkrat ali pa šestkrat. Zaradi intenzivnega kmetovanja, tam ni več ne prostora za žuželke ne prostora za čebele. Vsi vemo, da so do letošnjega poletja do zdaj čebelarji hranili čebele, pa ne zaradi tega, ker je bilo preveč cvetja, ampak zaradi tega, ker cvetja enostavno več ni in cvetnega medu pri nas nimate, 70. TRAK: (VP) In če želimo v bistvu imeti še vsaj sliko, razen, bom rekel, na nekih fotografijah iz preteklosti, teh cvetočih travnikov in livad, bo pač potrebno se odločiti, da bomo te, bom rekel, habitate in pa ta področja ustrezno varovali varovali in ščitili. Še ena od stvari, ki mi je bila tako, bom rekel, simptomatična, ko poskuša…, poslušam predlagatelja, ko utemeljuje potrebo za sklic današnje seje. Pojavljajo se dve trditvi. Ena je ta, da

kmetijstva in kmetov. Ta druga trditev je pa, da predlagatelj, ki seveda ima kmete in kmetijstvo pač na prvem mestu, je, predlaga, da se resno razmisli o tem, kako omejiti to Naturo, kako se izogniti oziroma poskušati se izogniti temu, da bi izpolnjevali zahteve iz te pogodbe, ki smo jo pač sprejeli skupaj s pristopom leta 2004, 2004, ko smo postali polnopravna članica, da jo bomo izpolnjevali, in sicer pogodbo je pogodba vključevala tudi Naturo 2000. No, in če potegnem logični zaključek iz teh dveh trditev, to se pravi tega, da pač obstoječa Vlada je proti kmetu zato ker ščiti Naturo in predlagatelje za kmete, zato ker bo Naturo malo dal z mize, potem pridem do tega, da kmeta ne moremo opredeliti kot tistega, ki mu je mar za naravo. Jaz mislim, da to ne drži, jaz mislim, da se vsi strinjamo, da je kmetu mar za naravo. To se pravi, je treba v prvem delu prvo trditev spremeniti. Ker je Vlada, ki je mar za naravo in Naturo 2000 tista, ki v resnici je mar tudi za slovenskega kmeta. In da je temu tako, seveda ni treba iskati ne vem kakšnih, uspela se je dogovoriti tako z, bom rekel, temi novimi merili pri vrednotenju vrednotenju teh OMD-jev in še z ostalimi ukrepi, ki v resnici tem kmetom, ki jih kolega predlagatelj, ki predstavlja, bom rekel, stališče predlagatelja omenja, majhnim kmetom v resnici danes daje več kot je pa dejala v času prejšnjih vlad. In kaj smo dolžni kot politiki poiskati? Mi smo dolžni poiskati spodbude, ki bodo zaradi izpada pridelka in pač tistega, od česar kmet živi, ker kot država pač izpolnjujemo zahteve Natura 2000, najbolj ustrezne spodbude, finančne in ostale. In pa stroka mora seveda najti načine, ki bodo prispevali k okoljsko vzdržnemu in trajnemu kmetovanju. Seveda se lahko strinjam s predlagateljem, da so bili kmetje talci politike v preteklosti, zagotovo pa niso talci politike v sedanjosti, če govorimo o predstavnikih politikov, ki v tem trenutku pač predstavljajo koalicijo, koalicijo in trenutno Vlado. Skrajni čas je, da se začnemo zavedati vsi, tudi mi poslanci, da če kratimo pravico do obstoja vsem rastlinam in živalskim vrstam, ne vem, zvezdogledu, ki je zvezdogled zaradi tega, ker ima oči na vrh glave, ko se, bom rekel, giba po tem vodnem dnu, in pa okarčku, zato ker živi samo 9 do 12 dni, potem v bistvu sami sebi zase pripravljamo samomor, to je pač dejstvo. Če ne znamo živeti z naravo, potem nas bo narava izpljunila. In omalovaževanje vsega, živali, rastlin, tudi kmetov na koncu koncev s strani predlagatelja s tem sklicevanjem na zdravo kmečko pamet je za mene žaljenje kmetov. In v isti sapi pljuvanja po naravovarstvenikih, po stroki zagotovo ne prispeva k temu, da bomo, bom rekel, našli ustrezno rešitev za kmete. Tukaj bi pač morala politika stopiti skupaj, se zavedati, 71. TRAK: (NB) na prvem mestu med strateškimi stvarmi. Prej kot tanki in, ne vem, oklepniki, potem bi morali se tukaj pogovarjati ne na način kot je to zastavljeno, da se pač, ne vem, pogrevajo zadeve, da se ščuva ljudi proti, ne vem, obstoječi Vladi in koaliciji, in s tem zagotoviti, da bomo v bistvu v resnici z neko zmerno, zmernim odnosom, tako kot ga vsi od nas pričakujejo v državi, zadeve peljali v dobrobit tudi kmetijstva v tem delu, o čemer se danes pogovarjamo in seveda tudi v dobrobit našega okolja in narave. Hvala lepa.

se bomo kar ponavljali. Namreč ena stran ponavlja slednje, kot druga stran to zanika. Že na seji delovnega telesa sem opozoril, kot je tudi kolega iz svetniške skupine SD, da so nas hitro polna usta pri opevanju lepot naše dežele. Za ohranitev tega ponosa pa, ko se je potrebno odpovedati dosedanjim zgrešenim praksam, pa ta ponos hitro zbledi. Tudi mene nekako je prizadelo to, da je kmet sovražnik te Vlade. To je trditev, ki je hujskaška. Sam živim v ruralnem območju in tega ne zaznavam. Upam, da bo tako ostalo in da bomo tudi, se pravi ljudje, ki smo bližje tej problematiki, nekako znali živeti s tem. Kar je zelo zanimivo, na primer, danes je bilo večkrat povedano, kako je Natura nastala. To presečno leto 1992, ko je bila sprejeta direktiva o ohranjanju naravnih habitatov, je v evropskem prostoru, se pravi, namera da se je to k temu pristopilo, je botrovala temu, da so se mokrišča skrčila za več kot polovico. Od takrat je minilo kar nekaj let in še strmimo v negativo. V Evropski uniji je v naravi zamrlo skoraj polovico vseh metuljev, tretjina ptic je pa tik pred tem. Slovenija je Naturo sprejela kot pridružitveno obveznost, kako smo se trudili takrat, da bi postali člani Evropske unije, na kaj smo mogli vse prilagoditi, katere zakone smo morali prilagoditi prilagoditi evropskim normam in smernicam, med drugim smo mogli pristati tudi na to zavezo. V maju istega leta, je bil predložen seznam nacionalnih območij, za katera se je na podlagi strokovnih ocen ugotovila pomembnost na ravni Evropske unije. Z določitvijo 286. območij, smo se zavezali za varstvo 260 habitatov, 26 območij na podlagi direktive o pticah, ki pa izvira še iz davnega leta 1979. Od leta 2007, je Natura 2000 vladni akt, ki določa cilje in ukrepe zavezujoče. Pri odločanju sodelujejo različni sektorji, kot so gozdarstvo, kmetijstvo, upravljanje z vodami, ribištvo, lovstvo in urejanje prostora. Na podlagi informacij o stanju vrst habitatnih tipov ter sektorskih analiz, se določijo ukrepi za naslednje obdobje 2023-2028. Glede očitkov o nestrokovnosti in slabi komunikaciji, v pripravi predlogov je sodelovalo 13 organizacij s 85 strokovnjaki. Na več kot 80 sektorskih delavnicah je sodelovalo 170 predstavnikov različnih sektorjev. Zaradi nedoseganja ugodnega stanja travniških vrst in habitatnih tipov ima Slovenija uradni opomin. To smo danes že večkrat ponovili. Stanje se nam poslabšuje, zato je v pripravi odziv z intervencijo plačila Naturo 2000 in povečanje kritičnih oziroma ogroženih habitatov za 500 hektarov. Od tega na Ljubljanskem barju 200 hektarov, dodatnih 100 na Planinskem polju in 200 na Goričkem. Se pravi skupaj po novem od leta 2020-2027 tisoč Zanimivo pa je, da drugje komunikacija z deležniki poteka na visokem nivoju, razen na Ljubljanskem barju. In to še ne v vsem tistem delu, ki je blizu naselja Ig. Zakaj je temu tako, ne vem, ampak se mi zdi, da ta retorika, ki jo uporabljamo tu notri, pa tudi pred parlamentom pravzaprav ne pripomore dosti k temu, da bi pristopili k pogajanjem oziroma dogovorom. Ukrep je po večinskem mnenju stroke sorazmeren in je rezultat pogajanj z Evropsko unijo in končno tudi zavezujoča družbena zaveza. Čeprav smo na področju čiščenja odpadnih voda v Sloveniji naredili ogromno je moje osebno mnenje, da smo premalo pozornosti posvečali zaščiti ribjega fonda, ki pa je opazno ogrožen. S prihodom neavtohtonih ptic, predatorjev, kot je siva čaplja in pa kormoran, je stanje v porečjih katastrofalno. To v vseh slovenskih porečjih. In s tako milimi ukrepi se lahko še poslabša in to drastično. Dejstvo je, da so te ptice prišle s habitatov, kjer je zmanjkalo hrane zaradi okoljskih sprememb in slabega in zaskrbljujočega pristopa, se pravi stroke. Da se stanje poboljša potrebujemo odločne rešitve in ne samo simboličnega odvzema osebkov iz narave. Kot sem že omenil na seji pristojnega delovnega telesa je dialog nujen, zato mislim, da je treba vzpostaviti neko pozitivno ozračje in nekako pozivam vse, da se pristopi trezno, da se kmete nekako osvesti s tem, kaj jih čaka, kaj lahko pričakujejo in da nekako soodgovorno začnemo s tem pristopom novega poglavja zaščite narave. Hvala

Bilo je nekako tako rečeno, če hočemo imeti lepo naravo, lepo okolje, da to ne bomo gledali samo po slikah je treba pač to okolje zaščititi. Potem najbolj že damo sto procentov slovenskega ozemlja pod Naturo 2000, ker očitno samo tisto, kar je v Naturi 2000 tisto se ščiti, ostalo pa je pač malo prepuščeno, nekako tako sem jaz razumel izvajanje predhodnikov, kar pa nikakor ne drži. Vsaj na področju okolja in kmetijstva so tudi drugi ukrepi in pa drugače imenovano območje, pa se jih vseeno ščiti, kljub temu, da tam ni Nature 2000, da tam še vedno ne iščejo ribic, ptic in žabic in ne vem česa, ki jih ni. In to je problem. Delajo se problemi tam v naravi, kjer problema ne bi smelo biti, ker se iščejo dodatne ovire za razvoj kmetijstva, posledično tudi gospodarstvo. Mi ne pljuvamo po okoljevarstvenikih. Mi samo trdimo, da imajo včasih nelogične zahteve. Da se pri teh nelogičnih zahtevah sklicujejo na problem živinoreje v Sloveniji, na problem zaraščanja v Sloveniji in da okoljevarstveniki pritiskajo, da je slovenski kmet del problema pri reševanju okoljskih zadev, ne pa del rešitev pri okoljskih zadevah. Naslednja stvar, ja, malo sem se nasmejal, ta Vlada daje kmetom več kot prejšnja. To lahko reče nekdo, ki ga v prejšnjem mandatu ni bilo v Državnem zboru ali pa ni bil kje blizu Vlade. Statistični podatki, finančni kazalci govorijo ravno nasprotno. In zakaj ne samo mi, ampak predvsem kmetje na področju kmetijstva trdijo, da ta Vlada ne zna za njih poskrbeti oziroma jim hote ali nehote, v to se ne bom spuščal, jaz celo osebno sem že večkrat rekel, rekel, da ne verjamem, da bi ministrica sama kot oseba delovala proti kmetom, ker verjamem, da pozna področje kmetijstva, ampak dogajajo se zadeve, ki so nas pripeljale k peti točki, da naj predsednik Vlade razmisli ali še je gospa Irena Šinko dobra izbira, zakaj kmetje na terenu in ne v Poslanski skupini SDS govorijo, da ta Vlada dela proti njim? Pa bom šel malo izven današnje točke. Dodatna 50 procentna obdavčitev plačil OMD. Prvič, namesto, da bi jih spodbujali na teh področjih, 50 procentna obdavčitev plačil. Slabe spremembe strateškega načrta skupne kmetijske politike, ki se že kažejo, začetek izplačevanja izplačil se premakne, ker pač je prišlo do spremembe. Kot rečeno, danes imamo to glede Nature 2000. Potem imamo zadevo, ki nas še čaka tukaj v Državnem zboru, ki je po mnenju kmetov direkten napad na kmete. Zakon o zaščiti živali. Ja, ne gre za vladni zakon, gre za poslanski zakon. Policijsko preverjanje kmetov, ali se bodo udeležili protestov. Fiasko z razpisom za odkup pšenice. Zakon o gospodarski pomoči zaradi cene energentov, kjer se je izpustilo 50 tisoč kmetov. To so tisti kmetje, gospod Props, ki so v prejšnjem mandatu dobili ne samo enkrat, ampak večkrat dodatke pri PKP ukrepih. To je ta razlika, ampak ne na boljše za slovenskega kmeta, ampak na slabše za slovenskega kmeta. 50 tisoč kmetov se je izpustilo. In ko govorite o usklajevanju z deležniki, prosili so vas pri tistem Zakonu o pomoči zaradi dviga cen energentov, da se spomnite še tudi sedaj na njih, pa niste imeli posluha. Kdo je kriv, kateri minister, kateri poslanec ali kdo drug? Poslanska skupina SDS ni bila kriva. Nepodpora svetovnemu tekmovanju mladih čebelarjev, 10 milijonov evrov manj za razvoj podeželja, govorjenje o tem, kako se je hrana v košarici živil celo pocenila, kmetje pa se sprašujejo, kako in oni so čedalje manj vredni, na drugi strani tisto, kar kmet ne pridela, kar mora kupiti, čedalje bolj dražje, skratka, dvakrat je kmet tepen. Pa že nove zgodbe so. Selitev podjetja SiDG, tukaj pa upam, da bomo s kolegom Bakovićem na isti strani, on zato, ker ja prihaja iz Kočevja, jaz pa zato, ker mislim, da je že zadnjih, v bistvu odkar je samo podjetje ustanovljeno, opozarjam s poslanskimi vprašanji in pa z nujnimi sejami, kaj vse je v tem podjetju narobe. In očitno viški slabega delovanja tega podjetja, ki se skušajo celo s pomočjo posameznih poslancev koalicije skriti pod preprogo, prihajajo na plano. to so dejstva, ki govorijo in s katerimi nas ne samo na terenu ampak tudi preko medijev kmečke organizacije, predvsem pa kmetje sami opozarjajo, da ta Vlada ne dela dobro za kmetov, in nas poziva, kot verjetno vsako opozicijo, če Vlada dela neumnosti, težko njih pozivajo, naj jih nehajo. Enkrat probajo, potem pa dobijo kaj? Dogovor o dogovoru. To je dogovarjanje. Še enkrat, od tistega petka, ko je bilo rečeno, da so se dogovorili in bo v 10 dneh zadeva prišla v javnost. Danes je 12 dan. Spoštovana ministrica, konkretno vprašanje, zadnjič na seji odbora ste rekli, da še ni 10 dni, pa me zanima, kaj se je od petka spremenilo. Ste že poslali?

vladnim kolegom na drugi strani, ki jih bolj kot slovensko kmetijstvo zanima reševanje slovenskega okolja na plečih slovenskega kmeta. Tako, da še enkrat, zadeve v zadnjem letu so se korenito spremenile, na žalost ne na bolje, tudi s takšnimi ukrepi, kot je operativni program upravljanja območij Natura 2000 za naslednje obdobje je velik, po mojem, jaz bom celo rekel pravni fiasko, kar očitno je opozorila tudi Zadružna zveza Slovenije, tudi na pravnem vidiku, bomo videli, kaj tukaj se je dogajalo glede neusklajenosti z zakonom in nenazadnje, jaz bom rekel, zdrs, ki se ga gremo Slovenci zelo radi. Preden Evropa karkoli sprejme, mi že letimo in to potrjujemo in še enkrat, to ne smemo početi na račun slabšanja slovenskega kmeta in slovenskega kmetijstva. Hvala.

ostali predstavniki obeh ministrstev! Spoštovani kolegi in kolegice! Torej, ravnanje s prostorom in okoljem je bistvenega pomena in odgovornost nas ljudi, zato je pomembno, da s prostorom in tudi z odnosom do okolja ravnamo tako, da je vsak poseg, ali je to gradnja ali je to kmetovanje, takšen, da je ta zadeva ima čim manjši vpliv na naše, torej bivalne pogoje ljudi, živali, naravo in okolje. In seveda, moram reči, da kar se tiče Slovenije, mislim, da smo dejansko vzpostavili dokaj pozitiven odnos, saj imamo v Sloveniji čudovito pokrajino in zelo dobro ohranjeno naravo. Prejšnji teden je v Sloveniji potekala kolesarska dirka in ko sem spremljal posnetke pokrajine različnih, posnetke pokrajine v Sloveniji, moram reči, da se mi je kar naježila koža, kajti res, na milijone ljudi je po svetu je videlo te lepote Slovenije, ki dejansko daje dokaz, da slovenski kmet, gospodarstvo in ljudje Slovenije tudi znotraj območja, tu je nismo uničili in dejansko, tudi, kot je kolega Lah dejal, da je ta velik odstotek območja Nature 2000, torej 37 % dokaz temu, da je slovenska narava in okolje res zelo dobro ohranjeno. In danes torej ni problem v tem, površini Nature, ampak priporočila so predvsem v tem, kako ravnati in upravljati z območjem Natura 2000. In nezadovoljstvo ne izražajo samo kmetovalci, ampak tudi gospodarstveniki in ostali, kajti ta floskula glede ohranjanja narave in okolja tudi znotraj Evropske unije daje zelo negativne rezultate. Na to opozarjajo dejansko tudi že ostali vidni gospodarstveniki v Nemčiji in tako naprej. Ta elektrifikacija vozil in tako naprej, Kitajci nas po Evropi prehitevajo po levem pa po desnem in mislim, da čez desetletje vidnih znamk, avtomobilskih, tudi v Evropi več ne bomo poznali in tako naprej. In kar se tiče posega znotraj Nature 2000, človeka v okolje, bom postavil nekaj slik, in sicer z mojega podravskega okolja. Tukaj je fotografija naravnega rezervata v Ormožu, ormoške lagune, kjer je dejansko zatočišče znotraj območja Nature 2000, ki je zatočišče mnogih število ptic in ta, no, tega rezervata, to so lagune, kjer je služilo za deponijo odpadne vode Tovarne sladkorja Ormož. Prav to območje je torej omogočilo, da so se tu naselile ptice in danes to seveda varujemo zelo vztrajno in tako naprej. Tukaj je fotografija umetnega jezera, Ptujskega umetnega jezera, za potrebe hidroelektrarne Formin. Znotraj območja Nature 2000, umetno ustvarjeno jezero, ki nudi prav tako zatočišče mnogim številom vrste ptic, torej je to ustvaril človek.

ampak prepričan sem, da če bi danes hoteli ustvariti umetno jezero, lagune in tako naprej, bi naravovarstveniki skočili v zrak in to preprečili, češ uničili bomo metulja in tako naprej, ampak je dejansko dokaz, da lahko tudi z določenimi posegi ustvarimo nove bivalne pogoje in ohranjamo naravo. In največ nezadovoljstvo je dejansko zbudila ta uredba o programu upravljanja območja Natura 2000 znotraj notranjskega trikotnika in pa Ljubljanskega barja in pripovedujemo pašo. Tukaj je fotografija iz spletne strani Nature 2000, iz tega notranjskega trikotnika, torej kjer se pasejo konji. Zelo zanimivo. S tem predlogom te uredbe pa to preprečujemo. In kar je še zanimivo, ta uredba govori, košnja samo enkrat letno po 30. 6., seveda paša prepovedana in potem na zemljišču se preprečuje zaraščanje. Zdaj pa mi naj strokovnjaki povedo, kako boš preprečil zaraščanje brez paše ali pa košnje trave. In zelo zanimivo je še tudi dejstvo, tudi odgovor Vlade, da dejansko Vlada Republike Slovenije spodbuja pametno, konkurenčno odporno na / nerazumljivo/ kmetijski sektor in zagotavlja dolgoročno prehransko varnost in krepi socialno ekonomsko tkivo podeželja. Ne razumem kako, če pa preprečujemo dejansko kmetovanje na teh varovanih območjih. Zelo zanimivo. In tudi zelo zanimivo je ministra Brežana, pristojnega ministra, ki zdaj tako zagovarja to preprečevanje, po drugi strani pa zagovarja gradnjo drekovoda preko vodovarstvenega območja. Zelo zanimivo stališče ministra. In dejansko je tudi zelo zanimivo, podatki, da pač potrebujemo vse te ukrepe, da bomo preprečili segrevanje ozračja in globalne spremembe, pa mi naj strokovnjaki izračunajo kolikšen bo vpliv Slovenije oziroma tega na globalno segrevanje v svetu. Mislim, da za nula cela in toliko nul. Jaz sem sicer vprašal obe, torej pametno umetno inteligenco, pa mi ni znala odgovoriti, tako da, je zelo zanimivo kako bo to, kako bomo to dosegli v Sloveniji. In seveda še, kar sem tudi po razpravi kolegov in kolegic danes slišal, torej kolegica Andreja je govorila, da Natura 2000 torej omogoča nove priložnosti kmetovanja.

In zadnjič, ko smo govorili o uredbi, o osnutku uredbe, ki bi preprečevala uporabo fitofarmacevtskih sredstev na varovanih območjih, ste govorili, da je to le osnutek, zakaj takšen vik in krik, danes pa govorite, da pa bo to prišlo med nas, zato že sedaj to upoštevate v tem predlogu te uredbe. Zelo zanimivo stališče. Torej, razumsko gledano mi tu ta logika ne da nekih rezultatov in dejansko bi res res rad imel odgovore o tem, dejansko kakšen je vpliv kmetovanja na vse te spremembe, zato spoštovani predstavniki ministrstva, obeh ministrstev, kolegi in kolegice, dajmo si res naliti čistega vina, dati nek razum in omogočiti kmetu naj kmetuje, kajti jaz sem prepričan, če je v teh sto letih kmet in slovensko gospodarstvo, in tako naprej, ni uničil narave, da je tudi v prihodnje ne bo. Naslednji dobi besedo gospod Žan Mahnič. Izvoli. Pardon, še prej Andrej Hoivik. Hvala lepa, podpredsednik za besedo. Spoštovani kolegi, kolegice, spoštovana ministrica! Jaz sicer sam nisem član Odbora za infrastrukturo, sem si pa z veseljem prebral poročilo o čemer ste razpravljali na matičnem odboru in zelo zanimivo, s strani koalicijskih poslancev je bilo omenjeno segrevanje v zadnjih desetih letih za 0,2 stopinji Celzija, potem da je potrebno razmišljati o območju Nature 2000 in s tem zmanjšati, da se zmanjšuje skrb za ohranjanje biodiverzitete, raznolikosti teh območij, in tako naprej, in tudi vse, kar smo danes slišali s strani koalicijskih poslancev je bilo prav zanimivo in super, da imamo to na magnetogramu. Zdaj pa zakaj. Drug teden, to je čez 7 dni, bomo v tem Državnem zboru tukaj obravnavali Zakon o umeščanju lobističnih fotovoltaičnih celic v prostor. Takrat boste pa vsi hvalili ta zakon, predvsem predsednica odbora. Prej je dejala, da so to ozki strankarski interesi, se pravi, naša zahteva po Naturi 2000 po reviziji. Ampak spoštovani, veste, da je vaše ministrstvo pravzaprav v prvi enačici vašega zakona to zapisalo v 15. in 69. členu, da se revidira Natura 2000, pa ne zaradi živalic, zaradi umeščanja fotovoltaike v prostor, ker do zdaj je to prepovedano. Potem je ZPS opozorila na to, potem ste pa samo črtali člen, ste amandmirali ga. Tako da zdaj se lahko kjerkoli postavlja. Zakaj se pa lahko kjerkoli postavlja? Ker ste zapisali v 3. členu: planiranje, načrtovanje, postavitev in obratovanje fotonapetostnih naprav ter z njimi povezane omrežne infrastrukture je v javno korist. O javna korist - kaj pa je javna korist? Mnenje k 2. točki Vlade: Območje Natura 2000 se lahko skladno s sodno prakso EU glede določil direktive o habitatih in direktivah o pticah zmanjša ali celo umakne seznama iz treh razlogov. In tretji je: če je bilo uničenje dovoljeno v postopku prevlade javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Opa, javna korist v zakonu, ki ga boste drug teden podpirali in umik iz Nature 2000 za vaše fotovoltaične celice. Neverjetno, res! Jaz bom drug teden samo posnel vse, kar ste danes povedali, sploh nam razpravljal pri tistem zakonu, ampak takrat boste pa razpravljali koliko je fajn umeščati v prostor fotovoltaične celice, kako je fajn, da bomo skrbeli za javno zdravje in tako naprej, kakor imate obrazložitev. Pa ne boste verjeli, ko postavite fotovoltaične celice se ozračje segreje za 1,3 stopinje, ne samo za 0,2 stopinje, kakor je eden od koalicijskih poslancev predlagal. Takrat vas pa ne bodo skrbeli metuljčki pa gosenice. Ne, zato, ker bo Gen-I mastno zaslužil in mastno zaslužili boste tudi zdaj poslanci, takrat pa potem zopet sodelavci Gen-I Sonce. To je vsa realnost. Tako da spoštovani kolegi in kolegice, upam, da berete vaše zakone. In tudi javno sprašujem ministrico: ali je sodelovala pri pripravi tega omnibus fotovoltaičnega lobističnega zakona in se zaveda, da se zdaj črta omejitev v Naturi 2000? To so črtali vaši koalicijski poslanci, spoštovana ministrica, vas gledam. Ste dali soglasje za črtanje onega člena, 69.? Dvomim. Če pa, me boste popravili. Tako da ja, za metuljčke se je lepo boriti, še bolj pa za fotovoltaiko. Hvala lepa.

podpredsednica Nataša Sukič nam je v stališču očitala, da smo zanikovalci podnebnih sprememb. Zdaj ne morem govoriti v imenu vseh kolegov, zase lahko rečem, da nisem zanikovalec podnebnih sprememb. Sem pa eden tistih, ki trdi, da je pač ta prehod oziroma zeleni dogovor eden največjih nategov tega stoletja. Zakaj, je že bilo večkrat rečeno, tudi pojasnjeno, predvsem ta mala Evropska unija v primerjavi z ostalim svetom - kaj lahko naredi? -, ko bodo vsi ostali še naprej izvajali enake prakse in svinjali v okolju bolj malo, mi pa se s tem streljamo ne v enega, ampak v obe koleni. In pa če bi resno razmišljali, potem bi tudi resno pristopili h gradnji drugega bloka Jedrske elektrarne Krško, se pravi NEK-2, ampak Dejan Paravan je zame v bistvu trojanski konj tega lobija. Kajti, vidimo kaj ta Vlada počne. Čim prej je potrebno zaključiti s termoelektrarno, se pravi, čim prej je potrebno zaključiti TEŠ-6, čim kasneje je potrebno začeti z NEK-2, vmes pa bodo fantje biznisirali s soncem in vetrom na čelu z elektro oligarhom, ki trenutno vodi vlado. Veliko je bilo govora o tem, katera vlada je kaj naredila za kmete in kako so v gibanju Svoboda največji zavezniki kmetov. Da ne govorimo na pamet, je najbolje pogledati, kaj pa kmetje pravijo. In ravno danes sem prebral eno stališče, na Radiu Ognjišče je bilo objavljeno, napisala ga je Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko Zveze podeželske mladine Slovenije, naslov pa je »Je res kriv Bruselj?«. »Zadnjih nekaj let sem imela možnost spremljati dogajanje v kmetijski politiki doma, v nekaterih tujih državah in na ravni Bruslja. Izgovarjanje držav članic na Bruselj in obratno je stalnica na kmetijskem političnem parketu. Kljub temu je opazovanje dogajanja v Sloveniji v povezavi s skupno kmetijsko politiko, Naturo 2000 in tako dalje boleče in me vsakič znova pusti brez besed. V primeru skupne kmetijske politike je Evropska komisija namensko dala možnost državam članicam, da same oblikujejo ukrepe, ki so prilagojeni na njihove naravne danosti in s katerimi lahko spodbujajo lokalno kmetijstvo. Evropska komisija pa je oblikovala dobre kmetijske okoljske prakse, ki so podlaga za izvajanje plačil, ampak tudi te pogoje država članica lahko prilagodi. Zahteva Evropske unije za obvezno pokritost tal med 15. novembrom in 15. februarjem za 80 % površin na kmetijskem gospodarstvu vpliva na veliko kmetov. Slovenija je to obvezo prevzela v celoti, medtem ko je Avstrija vključila v listo izjem za najrazličnejše kulture predvsem v sektorju zelenjave, Nemčija pa je za površine, ki so čez zimo preorane, določila nadomestno obvezno pokritost v jesenskem času. Medtem ko se bodo zaradi odločitve naših uradnikov slovenski zelenjadarji in pridelovalci krompirja znašli v velikih težavah, bo imel ukrep v Avstriji in Nemčiji le minimalne vplive. Smešno pa je, da je bila iz Bruslja vsem državam naročena ista zahteva pogojenosti. Ukrep DKOP, pravi dobro kmetijstva in okoljsko stanje zemljišč, je le eden izmed primerov. Da se kmetijska politika v tujini dela z drugačnimi cilji in premišljeno, potrjuje tudi statistika sodelovanja kmetov pri okoljskih ukrepih. V Avstriji kar 81 % vseh kmetij, ki oddaja subvencijske vloge, sodeluje tudi pri prostovoljnih okoljskih ukrepih drugega stebra. Pa v Sloveniji? Cilje je najlažje doseči, če odgovornost preložiš in nekatere kmete obvežeš, da ukrepe izvajajo. Ni pa je najlažja pot vedno najučinkovitejša. Kmetijska politika v Avstriji je plod mesecev in let usklajevanja na vseh ravneh, iskanja rešitev, pogovorov s kmeti in strokovnjaki oziroma s tistimi, ki jih zakonodaja prizadene. Vključevanje deležnikov, ki sem ga sama spoznala v tujini, ne deluje po principu, tukaj je nov dokument s tisoč stranmi, nekaj stvari se je spremenilo. Odločevalci se ne trudijo spoznati vseh podrobnosti in njihova naloga je vedeti, na koga se obrniti, in oblikovati najboljši možni kompromis. Dober zakon je tak zakon, ki ga ob objavi podpore ne le resorni minister, pač pa tudi predstavniki sektorja. Podpre. Bruselj ni kraj prikimavanja evropskim uradnikom, kjer domača politika govori proti domačem kmetijstvu, uspešna država v Bruselj pride z dodelanim mnenjem, govori z enim glasom in se bori za lastne specifike. Zveni prej precej oddaljeno, mar pravi, mlada kmetica Boris Letina, to je mnenje ene od teh, o katerih danes tukaj govorimo. Nekatere stvari so bile naštete tudi na protestu kmetov, ki se je zgodil, mislim, da je bilo v zadnjem tednu v aprilu, ko je bilo opozorjeno, da imamo v Sloveniji manj kot 800 kvadratov obdelovalne površine na prebivalca in da je na taki površini za prebivalca nemogoče pridelati toliko hrane kot jo ta poje, da se je v zadnjih letih popolno uničilo 70 tisoč hektarjev najboljših kmetijskih površin, da v dani situaciji na minimalnih površinah predpisujejo birokrati neživljenjske pogoje za kmetovanje in se s tem onemogoča normalno preživetje kmetov, da v bistvu EU ne zahteva, da se kmetijske površine odvzame in da se jim spreminja, da se naj ne izgovarjajo na ministrstvih na Bruselj in da se naj preneha s predpisovanjem in uzakonjanjem nekih lastnih iluzij in pa blodenj, od katerih se ne da živeti. Slišali smo, se pravi, lahko mnenja tistih, ki jih takšni ukrepi dnevno prizadenejo, ki jih morajo upoštevati in ki morajo kmetovati. In ko pogledamo Slovenijo, naravovarstveno pomembna območja, se pravi območje Nature 2000, vsa zavarovana območja, naravne vrednote in pa ekološko pomembna območja, je slika Slovenije takšna, se pravi, vsa območja na tej sliki so obarvana. In potem kaj še preostane kmetu, da lahko kmetuje tako kot bi sam rad in verjemite mi, da bi kmet, ko rad kmetoval na način, da je pridelek čim kvalitetnejši, čim boljši, da ga je čim več, predvsem pa, da ohranja zemljo in naravo. In glede na to, da ni bil sprejet nobeden od naših predlogov, in da tudi ministrstvo je že spremenilo mnenje oziroma to, kar ste najprej obljubili glede Nature, se pravi, mislim da bo ta konec tedna nov krog pogajanj med ministrstvom in pa predstavniki kmetijskih organizacij, da kljub temu, da so nekatere obljube že bile, danes slišimo, da se zadeva spreminja, tako da jaz resnično upam, gospa ministrica, da boste na strani kmetov in ne na strani tistih, ki si želijo uničiti kmetijske površine zato, da bodo lahko potem tam postavljali fotovoltaiko in bi znisirali za svoje žepe. Hvala. Naslednji dobi besedo mag. Borut Sajovic. Izvoli.